Прошу реєструватися. Нагадую, що реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за". Прошу реєструватися. 10:12:42 У залі зареєстровано 282 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, на минулому тижні ми з вами святкували річницю Конституції України. Шановні колеги! На минулому тижні ми з вами святкували річницю Конституції України. Це не просто книга, це не просто текст, це головний закон нашої держави. Іванчук! Андрій Володимирович, я вибачаюсь, що я вам заважаю. Вам не цікава Конституція? Але все, що ми приймаємо в цій залі, в першу чергу воно базується на Конституції. Ми повинні це пам'ятати, ми повинні діяти виключно в межах тих повноважень, якими нас наділила Конституція, і кожен з народних депутатів завжди повинен пам'ятати, що ми маємо захищати інтереси всіх громадян, захищати Конституцію і не дозволяти нікому її порушувати, і в першу чергу не порушувати її самим. Ще раз всіх зі святом. І до виконання Державного Гімну України прошу всіх встати.

25 червня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Євтушка Сергія Миколайовича, включеного до виборчого списку політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. До складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Євтушок Сергій Миколайович.

Дорогий народе України! Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюся усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про добробут Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні!

Вітаю ще раз. у вівторок та четвер, та п'ятницю. Пропонується у вівторок та четвер проводити одне пленарне засідання з таким графіком: з 10:00 до 12:00 – пленарне засідання, з 12:00 до 12:30 –перерва і з 12:30 до 15:00 – продовження пленарного засідання Верховної Ради України. У п'ятницю з 13 години відвести до 30 хвилин для оголошення депутатських запитів та решту часу – для виступів народних депутатів з різних питань. Немає заперечень? Нам необхідно проголосувати цю пропозицію. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Прошу підтримати на проголосувати.

За-293 Рішення прийнято. Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп із внесенням пропозицій, оголошень, заяв і повідомлень. Прошу представників фракцій записатися на виступ... Будь ласка, запишіться на виступ від депутатських фракцій та груп. Васильченко Галина Іванівна. Юрчишин Ярослав Романович. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні виборці! є можливість поговорити про одне з найважливіших, що відрізняє демократичне розвинуте суспільство від тоталітарних суспільств, від яких ми намагаємося відійти, це про справедливість. Про справедливість, яку здійснюють судді. І я для того, щоби розказати, чому у нас справедливість не людська, а вовча, наведу кілька прикладів, власне, суддів, які, незважаючи на те, що були зафіксовані їхні порушення, зафіксовані, обговорені, все одно далі здійснюють "правосуддя". "Правосуддя", звісно, в лапках. Суддя Київського апеляційного міського суду, вдумайтеся, в своїй суддівській мантії нашив спеціальну таємну кишеньку, яка так і називалася "для хабарів". Це було зафіксовано, фактично на хабарі було зловлено, коли цей суддя відновив ліцензію за переробку відходів, яка не здійснювалась. Фактично нас труїли в Києві. Суддя це зафіксував, але мотивований зовсім не правосуддям, а от цією кишенькою таємною, далі здійснює правосуддя. Вища рада правосуддя, яка би мала відсторонити, маючи весь процес, 4 роки не може його відсторонити. Інший випадок. Суддя зафіксував в Вінниці, Вінницький міський суд, розглядається справа: водій в стані наркотичного сп'яніння ледь не збив людей. Слава Богу, що не збив. Це зафіксовано, всі докази в суді. Суддя вірить, що це сталося лише через те, що водій з'їв макову булочку. І таких випадків безліч. А знаєте, чому такі судді роками здійснюють правосуддя? Тому що Вища рада правосуддя їх не відстороняє. Тому що Вища рада правосуддя, яка не проходила жодних конкурсів, залишає на посадах суддю Вовка, який фактично судив Луценка і зараз судить тих, хто не реформував судову систему. І зараз Президент іде на поступки Вищій раді правосуддя, реєструючи законопроект 3711, який вам сьогодні пропонують розглядати в турборежимі. Він позбавляє людей правосуддя, він впроваджує "вовчий" суд. А що таке "вовчий" суд? Вовки вбивають найслабших. Вони об'єднуються, щоб знищувати тих, хто слабший. Люди, навпаки, захищають праведних. І тому наше завдання – справжня судова реформа, не та, яку зараз пропонує Зеленський, даючи поступки ВРП, а те, що ми обіцяли суспільству і нашим міжнародним партнерам. Панове, в першу чергу я звертаюсь до більшості в цьому залі, минулий тиждень остаточно довів, що ви вже більше не "слуги", ви вже пани. Один із лідерів вашої партії, голова профільного комітету повідомила, що людей, які небагато заробляють, треба стерилізувати, і вони не повинні мати дітей. Панове, я розумію, що ви хочете, щоб розмножувались тільки ви, але більш фашистської і паскудної термінології ніхто в нашей стране ще не вживав. Якщо вона залишиться в цьому залі і залишиться головою комітету, в українському парламенті це не просто буде позором для Верховної Ради, позором, пан Разумков, це остаточно доведе, що ви такі ж, як вона, і поділяєте її погляди. Звиняюсь дуже, але ті, хто поділяє фашистські погляди, самі фашисти. Але це не всі прояви фашизму, які, на жаль, запанували в нашій країні. На цьому тижні бітами забили незгодного з центральною владою представника опозиційної "Партії Шарія" Миколу Роженка. Бітами, слышите ви или У кожній області націоналісти відзначились походами до прийомних нашої партії і інших опозиційних сил, які не згодні з думкою націоналістів, фашистів та і вашої влади. Людина при смерті, вся країна в шоці. А ви мовчите, Президент мовчить. Зрозуміла ваша філософія: яка різниця слугам, які перетворилися на панів, що там з холопами вообще відбувається. Ви зрадили своїх виборців, зрадили країну і прощения вам не буде. Ви побачите результати ваших дій на місцевих виборах. Україна в переважній своїй більшості не любить фашизм, і ви це побачите. І ще одне. Ми разом з Віктором Медведчуком були в Москві у пошуках миру. І там у присутності кореспондентів провідних телекомпаній Росії ми сказали, що Крим – це Україна. Це основна теза, яку ми просили запам'ятати з вуст нашої партії. А тут, в Україні, Президент, вітаючи народ з Днем Конституції, забуває про Крим. Не ті кримінальні справи ви відкриваєте. Ви продаєте землю, знищуєте инакомыслие, "вбиваєте" телевізійні канали. Ви "вбиваєте" людей, і всі повинні мовчати. Ви "вбиваєте" країну, і всі повинні мовчати. Ми мовчати не будемо! Ми дадим вам відповідь на виборах. І ви побачите, що це таке. Я закликаю всіх побачити, що відбувається. Не будувати більше ілюзій і дати ясну, реальну відповідь "слугам", які в момент перетворилися в панів. Пани у нас не приживаються. А вам, пані, которая недовольна моим выступлением…

Шановні колеги, я думаю, що як мінімум в цій залі всі добре знають, що відбулося стихійне лихо в Західній Україні. Ви добре знаєте, що повінь найсильніша практично за всі часи. І не для кого не секрет, що 14 з половиною тисяч будинків в Західній Україні підтоплено. Це постраждали десятки тисяч людей, які залишилися в житлі, непридатному для того, щоб там жити. В тому числі зруйновано або пошкоджено 700 кілометрів доріг, 360 мостів, дамби. Я можу вам сказати, що як ніколи зруйновані сільськогосподарські посіви. Залиті ринки, де було майно малих підприємців. Дорогі друзі, коли ми прийшли сьогодні на Погоджувальну раду, і ми не побачили у Верховній Раді жодного документа, жодного законопроекту про зміни до бюджету, які могли би відшкодувати людям все, що вони втратили, і розпочати негайні відновлювані роботи. Я хочу вам нагадати, що в 2008 році, коли я була Прем'єр-міністром, у нас трапилася така сама біда. І ми тоді, вдумайтеся, виділили на допомогу людям і на відновлення інфраструктури мільярд доларів. Це половина того, що сьогодні МВФ дав. Ми людям відшкодовували, починаючи від 200 доларів до 5 тисяч доларів авансу за втрачене майно, за зруйновані оселі. А після того, як люди відновили своє господарство, доплачували до того, що люди реально витратили. І в кожному населеному пункті були створені спеціальні комісії з людей самих, які мешкають в цих населених пунктах, щоб вони чесно розподілили державну урядову урядову допомогу. Ми проводили позачергову сесію і приймали всі документи. Ми відшкодували всім, хто працює на ринках, збитки в повній мірі. Відшкодували всім, хто втратив городи, сільськогосподарські посіви. Всім відшкодували 100 відсотків втрат. Сьогодні немає нічого. І тому ми наполягаємо негайно запросити уряд до Верховної Ради. Наша команда внесла за вихідні дні законопроект про зміни до бюджету для того, щоб негайно 20 мільярдів гривень виділити. Де їх взяти? Ми цей закон зареєстрували, 3754, де взяти гроші. В НАК "Нафтогазі" на рахунку лежать гроші значно більші ніж 20 мільярдів. І вони заборгували в бюджет гроші. Заберіть у них і дайте людям можливість відчути, що держава їх не кинула. Інакше буде означати, що ні уряд, ні держава не здатні. Дійте негайно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Третьякова Галина Миколаївна. Дорогі українці, шановні народні депутати, шановна президія, вітаю! Ми робимо правильні речі в Комітеті соціальної політики. Захищаємо кошти, які йдуть на соціальний захист населення, на соціальний захист українців. Створюємо умови для того, щоб кошти, які спрямовані на соціальний захист, не розкрадалися особами, які не мають жодних прав на отримання державної допомоги. А соціально вразливе населення має бути захищене державою. В цьому напрямку реформація Фонду соціального страхування, пенсійна реформа, реформа прожиткового мінімуму, оподаткування домогосподарств, всі ці реформи є ключовими. Проти мене ведеться системна проплачена кампанія. У мене є вороги. І ми маємо розуміти, що це не тільки мої вороги, це люди, які прагнуть за будь-яку ціну зберегти джерела свого особистого збагачення за рахунок іншого українця. Вони хочуть, щоб система залишалася такою, як всі 30 років незалежності, щоб ця система і надалі дозволяла забезпечувати їх, їхніх дітей, онуків, розкішне життя за народний кошт. "Брудна" кампанія свідчить лише про одне: наша команда і я особисто наступили на хвіст інтересам впливових людей. Ми повинні розуміти, що в результаті цих реформ ми обриваємо фінансові потоки та перенаправляємо їх до державного бюджету. Хто ці вороги? Федерація профспілок України. Представники старих еліт, які в свій час формували ці потоки і точно знають, як не допустити аудиту, контролю, перевірок, зміну керівництва тощо. Ось чого вони злякались. Ось чого вони реально підняли оцей скандал. Ще один фактор – геополітичний. Нещодавно я увійшла як представник України в гуманітарну групу Тристоронньої контактної групи в Мінську. Ви знаєте, що щойно Європа подовжила санкції проти Москви. Вони проти того, щоб у Мінську звучала чітка недвозначна проукраїнська позиція: просування до миру на умовах України. Інформаційна кампанія, що розгорнулася проти мене, є аморальною і абсурдною. Термін "якість дітей" не мій. Хоча за те, що я використала його в публічній площині, я вибачаюсь перед всіма українцями і тими, хто сприйняв так, що я якимось чином хочу не захищати українців. Термін не мій. Він згаданий у Гері Стенлі Беккера, це нобелівський лауреат. Ми повинні знати, що світова наука думає, як вирішувати соціальні питання, і маємо їх використовувати. Існуватиме цей термін чи ні, вирішить час. Всі діти прекрасні. Всі діти – Божий дар. І українці знають, як захищати своїх дітей. І тут ідеться не про злидні і не про бідність, про які ви маніпулюєте. Мова тут іде про те, що соціальна політика має бути направлена не від бідних до бідного, а від багатих до бідного. І І те, що ви робите, це негідна, нелюдська поведінка. Жоден інформаційний кілер не переконає мене у зворотному. Вадим Євгенійович Івченко, тут ніхто знак не губив. Чи ви його продаєте? Я просто не зрозумів. Я запитав, у вас буде можливість виступити. Це ж не в поганому сенсі, я просто згадав. (Шум у залі) В поганому ні, не може він продавати знак, я ж впевнений. Княжицький Микола Леонідович.

М.Л. Дякую. Білі Ослави, Чорний Потік – це назви сіл, звідки ми повернулися з Петром Олексійовичем Порошенком. Я назву інші села: Дземброня, Зелене, Хорозово, Бережниця – це українські села, відрізані фактично від світу. Це села, де позабирало мости, де людям зсувами і повенями поруйнувало будинки. Це села, де ніхто з представників держави досі не був. Це села, люди яких не знають, як їм жити. А ми тут що розглядаємо в цьому залі – "ігорку"? Розглядаємо, як знову підвищити зарплати прокурорам і суддям? А такий проект стоїть в нашому порядку денному. Давайте запросимо Прем'єр-міністра, запросимо уряд, запросимо, як за 480 мільйонів гривень, які виділені на Франківщину, де зруйновано 110 кілометрів доріг, 90 мостів, а я не кажу, скільки пошкоджено берегоукріплень, скільки сімей залишилося без квартир. Як за ці гроші це зробити? Зеленський говорив далекобійникам, що 1 мільйон коштує кілометр дороги. 17 кілометрів доріг можна відремонтувати за всі кошти, виділені на Франківщину. А на Львівщину, Чернівеччину взагалі копійки пішли, а Тернопільщину – нуль. Де уряд? Ми забрали кошти з фонду, відправили їх на COVID. Міжнародний валютний фонд, суспільство взялося за голову, тому що як ці гроші використовуються. На COVID вони використовуються? У нас далі росте захворюваність, Львівщина перша. Ніхто не купує лабораторії тестів, щоб тестувати хворих, люди ізолювалися і працювала промисловість, всім плювати, бо треба цим маніпулювати і красти гроші, красти і брехати, красти і брехати, потім частину цих грошей кинули нібито на дороги. Давайте ці гроші віддамо на Прикарпаття, на Карпати. Президент Зеленський розповідав, що він карпатський край хоче підтримувати, давайте відновимо дороги і допоможемо людям, які залишилися без житла. Це нескладно зробити. Тому що те, як ми перерозподіляємо ці кошти, просто жахливо. Треба було бачити очі цих жінок і дітей, які плакали, підходячи до нас, коли ми їм привезли помпи, насоси, бо від держави не було нічого. Сьогодні там має працювати техніка, сьогодні люди там мають працювати. Але нам важливіше, я розумію, політичні переслідування. Європейський Союз вводить санкції через невиконання Мінських угод Росією, ми судимо Порошенка за підписання Мінських угод і за Томос, ми ганяємося за Стерненком, тому що він українець. Не соромно? Таке враження, що цей зал – це парламент не України, а якоїсь іншої країни. Прем'єра сюди, уряд сюди – і до звіту. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, час розплати вже настав. Але чому сьогодні за скоєні злочини десятьох повинні відповідати мільйони? Сьогодні говорили з цієї поважної трибуни за повінь Закарпаття. Але сьогодні країну накрила лавина екологічної та техногенної катастрофи не тільки в Закарпатті, а і в Чорному морі, де розливається нафта і забруднює повністю моря, воду, і в шахтах, де не видно, що сьогодні робиться, куди йде щелочна вода, куди йде хімічна вода, потрапляє в колодязі, потрапляє в річки, і всі ми сьогодні п'ємо цю воду – і ваші діти, і діти всієї країни. Сьогодні міг би бути на похованні мого товариша, йому виповнилося буквально 52 роки, дві дитини залишилося. Він не політик, він бізнесмен, який сплачував податки в цю країну. І чому? Від раку помер у 52 роки. І таких людей забагато, тисячі людей помирають від раку в нашій країні. Тому що коронавірус у головах у чиновників, який треба сьогодні викорінювати. Хто давав дозволи сьогодні на будівлю доріг, які знесло, 150 кілометрів, в які вкладено мільярди гривень людських, які сплачують сюди податки в державний бюджет? Хто давав дозволи на підпірні стінки, які також знесло? Смерть на смерті кожний рік, кожний день у нашій країні. За 28 років ніхто не відповідає. Не тільки Прем'єра сюди треба на трибуну, давайте спочатку заслухаємо голову ДСНС, які ще техногенні катастрофи треба очікувати в Україні. Шахтарі стоять сьогодні під парламентом, не сплачують заробітні плати, але ніхто не говорить за екологічну та техногенну катастрофу саме там, де підземні річки зносять все. Катастрофа на дворі ще не сьогодні, а вже… ще позавчора і вчора. І треба зробити негайний аудит лісового господарства, яке повністю зрізали. Це легені нашої держави і це ракова пухлина, яка сьогодні є в Україні, залежить від кожного чиновника, який сидить у кабінеті і порушує закон. Сьогодні треба зробити аудит всіх підприємств, які повністю зруйнували за 28 років, аудит шахт, аудит всіх хімічних підприємств, і дати можливість сьогодні народу побачити, що все ж таки справедливість існує. Треба довіру відновлювати сьогодні в країні у людей через парламент. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Шановні друзі, депутатська група партії "За майбутнє" звертає увагу на те, що нам недостатньо бити себе в груди, кажучи про критичну ситуацію, яка склалася через екологічне лихо – через повінь у західних областях України. Ми повинні розуміти, що ця ситуація може повторюватися, може повторюватися кожні 5-7-10 років. Ця ситуація, яка зараз є, вона особливо гостра в силу того, що такої повені не було за останні 50 років, але ми повинні так само пам'ятати про те, що хто повинен нести відповідальність. Нести повинні відповідальність ця попередня влада і нинішня влада, тому що будь-яке явище треба випереджати, треба бити на сполох наперед, але не постфактум, коли ця трагедія сталася. І нам треба задаватися питанням, скільки за останні роки і за останній рік в плані випередження такої екологічної катастрофи збудовано на цих територіях дамб, мостів, скільки посаджено керівників лісових господарств, які фактично приклалися до вирубки лісів, яка поглибила цю екологічну катастрофу. Разом з цим нас, депутатську групу "За майбутнє", і все українське суспільство турбує боротьба уряду із COVID-19, який сьогодні фактично набирає дуже активних обертів в Україні. Ми пам'ятаємо виступ Прем'єр-міністра України з цієї трибуни минулого минулого пленарного тижня, який говорив про те, що фактично уряд взяв під контроль ситуацію з COVID і фактично подолав ситуацію. Після цього ми побачили страшну статистику, і цій статистиці, навіть страшній статистиці, не вірить Всесвітня організація здоров'я і не вірить міжнародне суспільство. Ми вважаємо про те, що Прем'єр-міністр України повинен звітувати з трибуни парламенту по потрачених коштах з фонду COVID-19. 34 мільярди гривень із 64-х, які були в цьому фонді, бо ми вважаємо, що це неякісно потрачені кошти, і, очевидно, можливо, були зловживання з освоєнням цих коштів. яке сьогодні, важливе питання, яке сьогодні на порядку денному суспільства, це питання судової реформи. Як ми знаємо, ми сьогодні будемо включати це питання в порядок денний, законопроект Президента 3711, за результатами фактично скасування положень реформи, які були запропоновані Президентом, Конституційним Судом. Ми вважаємо, що обіцянки і реальність переможців останніх виборів, які відбулися минулого року, зовсім різні, і це насамперед відображається на судовій реформі. Ми бачимо, що фактично Вища рада правосуддя далі визначає політику судів і Верховного Суду України, дальше покриває корупційних суддів. І як тут не згадати слова Президента України, що влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Давайте зробимо все, щоб ця судова система далі не залежала від цієї влади, яка далі намагається нею керувати, судовою системою. І я вважаю, що ми докорінно повинні реформувати судову систему, а не тільки на папері, а реально, як це вимагає українське суспільство. Дякую вам. двох депутатських фракцій та груп. Прощук. Олександр Сергійович.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановний український народе! Едуард Прощук, 85 виборчий округ, Прикарпаття. Понад тиждень увага країни прикута до західних областей, де через надмірну кількість опадів підтоплені сотні населених пунктів та тисячі людських будинків. Стихія завдала великої біди громадам, зруйновані численні об'єкти інфраструктури, підтоплені і пошкоджені господарські угіддя, фермерські господарства, туристичні об'єкти, школи, лікарні, садочки. Сотні сімей залишилися без житла. На жаль, є жертви. Впродовж минулого тижня я спілкувався з постраждалими від стихії, а на власні очі бачив місця, де від осель не залишилося майже нічого. Колеги, хочу привернути вашу увагу до цифр та ситуації, яка склалася в моєму рідному Прикарпатті. На цей час підтоплено майже 300 населених пунктів, 130 з яких залишаються підтопленими й досі. Мова йде про понад 13 тисяч житлових будинків, понад 18 тисяч присадибних ділянок, більше 6 тисяч підвалів, 17 фельдшерських пунктів. Зруйновано 93 мости, понад 200 кілометрів доріг, понад 80 кілометрів берегоукріплень, ще 250 мостів та 600 кілометрів доріг пошкоджено, обмежено транспортне сполучення до 16 населених пунктів. Наголошую, ці цифри лише по Прикарпаттю. Масштаби повені та завдані збитки за попередніми оцінками вже перевищують 2008 рік, а це ще не кінець, бо, на жаль, тривають надмірні опади. Цілодобово працюють рятувальники, Нацгвардія, поліція, волонтери і всі небайдужі. Окрема велика вдячність усім за працю. Я вдячний Президенту і Прем’єру, які особисто прибули на Прикарпаття і побачили наслідки повені. Дякую місцевому самоврядуванню, яке мобілізувалось і оперативно працює на місцях. Але всі ми очікуємо конкретних дій. 700 мільйонів гривень, виділених станом на сьогодні для боротьби з наслідками негоди – це лише той необхідний мінімум, який держава зараз у змозі профінансувати. Оцінка втрат від стихії ще триває, але попередній аналіз говорить, що цих ресурсів недостатньо, мова йде про мільярди гривень. Переконаний, що не вихід – кожні 10-12 років боротися із наслідками, треба системно працювати на випередження. Ми очікуємо від уряду спеціальної програми, стратегії для боротьбі із завданою шкодою та щоб уникнути наслідків масштабних повенів у майбутньому. Ми готові ініціювати створення робочої групи по законодавчому забезпеченню стратегії протипаводкових заходів. Я ще раз наголошую, дуже важко боротися із збитками, які завдають паводки, тому важливі превентивні дії. Отож резюмую. Ми, як депутати міжфракційного об'єднання "Прикарпаття", вимагаємо (а люди очікують) відшкодування постраждалим особам відбудови знищеної інфраструктури, розробки і прийняття стратегії протипаводкових заходів, проведення щорічних превентивних заходів. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, підготуйтесь, будь ласка, до голосування. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали і підготуйтесь до голосування. Зараз декілька технічних питань: це голосування за проект Постанови про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

З мотивів – під час лише обговорення питання. Може, з процедури? А, з процедури. Вадим Євгенович Івченко, з процедури. Івченко, "Батьківщина". Шановний Дмитро Олександрович, вкотре вам наголошуємо: 64 законопроекти "Батьківщини" знову немає в цій постанові. Ви ігноруєте опозицію і законопроекти "Батьківщини". Це перше. Друге. Ми негайно вимагаємо Прем’єр-міністра по ситуації у Західній Україні, по тому лиху, яке відбувається. Це друге. І третє. Дмитро Олександрович, сьогодні, коли виступає від фракції "Слуга народу" голова комітету соціального Третьякова, я вам хочу сказати, сьогодні була попереджувальна акція профспілок. Вони вийшли проти декількох речей. Перше – зупинити рейдерське захоплення профспілок, і друге – відставка Третьякової. Тому я ставлю... ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть, будь ласка, з якої це процедури, Вадим Євгенович, вибачте? З якої процедури, Ні, я ще раз вам доповідаю, ви знаєте, скільки в цій постанові за вашого авторства законопроектів? Знаєте? 7, ви є соавтор. Ні, почекайте, в нас же не виступи, Вадим Євгенович. Виступи були, виступи з трибуни шановних народних депутатів, з процедури чітко визначено, що таке з процедури. Якщо ви бажаєте виступити, ви маєте на це право, але згідно Регламенту. Дякую. Ні, шановні колеги, з процедури якої? З такої, як у Івченка, чи з процедури? Геращенко Ірина Володимирівна. Я спочатку все-таки вам зроблю зауваження, шановний колего. Ви коментуєте опозицію і жодного разу не відкоментували ваших колег, в тому числі за сексистські вислови. І ми вимагаємо реакції Голови Верховної Ради на дрімучий сексизм, який є в правлячої партії, і дискримінацію. Наша політична сила не буде голосувати за цей проект постанови, тому що, як завжди, тут дискримінують опозицію, не включають в порядок денний наші законопроекти. Зокрема, законопроект про податок на виведений капітал. Зокрема, законопроект про страхування медиків, а не той фарс, який прийняла правляча партія, за яким жоден із інфікованих медиків, який сьогодні бореться з COVID, не зміг отримати виплати. І також ми вимагаємо, щоби до Верховної Ради України негайно з'явився Прем'єр-міністр України і звітував за те, що відбувається в західних регіонах, яка є допомога. Це дуже важливо. Це також наш порядок денний на цей тиждень по протидії повені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ірина Володимирівна. Я не буду вас коментувати. Я, можна, просто відповідь дам, да? Перше. Це теж не з процедури. Це раз. Два. Ви так само можете звернутися до Прем'єр-міністра, у вас на це є право як народного депутата України. Дякую. Переходимо до голосування. Папієв Михайло Миколайович. З процедури чи як всі? Дякую. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати України! Шановні громадяни України! Пане Голово, саме з процедури. Ви знаєте, що Україна обрала європейський вибір, хоча, ну, можна по-різному до цього ставитися. Але в Верховній Раді України під, до речі, вашим співголовуванням, діє місія Європейського Союзу на чолі з паном Петом Коксом. Я ще раз наголошую, звертаю увагу до до 6 пункту Рекомендацій цієї місії Європейського Союзу, яка передбачає, що формування порядку денного відбувається пропорційно чисельності фракцій. Фракція "Опозиційна платформа - За життя" складає 44 народних депутати України, тобто це одна десята парламенту, більше ніж одна десята парламенту. Тому кожен десятий законопроект має бути за нашим авторством. І я дуже просив би вас наполегливо, щоб при формуванні порядку денного сесії відображалося, якщо 100 законопроектів, то 10 має бути від нашої фракції. Це закони про мир і закони про людей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайло Миколайович, абсолютно погоджуюсь. Я не пам'ятаю там по "Опозиційній платформі - За життя" на цей тиждень, але, звичайно, зазвичай багато законопроектів, де ви є співавторами. Це раз. Два. Якщо ви дозволите, я хотів би нагадати саме коли зникла частина регламенту, яка була пов'язана з правами опозиції. Да, можемо пригадати, в які часи і якої політичної сили, але я думаю, що це не варто. Можемо переходити до голосування? Дуже вам дякую. Шановні колеги, це не з процедури. Ми або заходимо в обговорення, ні, або це не з процедури. Подивіться... У вас точно з процедури чи ні? Точно, я бачу, Юрчишин Ярослав Романович. Законопроект про імітацію судової реформи 3711 поки що зник з включення, і це правильно, тому що комітет на дав нового висновку. Відповідно дякуємо. Переходимо до голосування,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

Прошу підтримати та проголосувати. 10:55:57 За-242 Рішення прийнято. По фракціям покажіть.

Шановні колеги, переходимо до наступного питання. Це питання про включення до порядку денного сесії та скорочення строків подачі альтернативних законопроектів без розгляду самих законопроектів, які зараз ми будемо проговорювати. Можемо одразу ставити на голосування? По черзі кожен законопроект, Це законопроект про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (реєстраційний номер 3734). Пропонується визнати законопроект невідкладним та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів згідно статті 101-ї. Я не чую, Іван Григорович. Це скорочення строків подачі альтернативних, 3734. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-313 Рішення прийнято. Наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документу (реєстраційний номер 3707). Нам необхідно спочатку включити це питання в порядок денний сесії. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу підтримати та проголосувати про включення до порядку денного сесії 3707.

За-268 Шановні колеги, а рішення комітету є по ньому про включення?

3708 теж немає рішення комітету? 3719 є рішення комітету, Сергій Віталійович, про включення? А, воно включено у нас в порядок денний, про скорочення строків. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про визначення законопроекту невідкладним та скорочення наполовину строків внесення альтернативних законопроектів, проекту Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі (реєстраційний номер 3709). 3709). Вибачте, 3719. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-281 Рішення прийнято. Наступне питання – це законопроект реєстраційний номер 3720. Є рішення комітету, Сергію Віталійовичу, про включення? Є. Немає? Рішення комітету про включення є? Це не розгляд питань порядку денного, це включення і скорочення. Дивіться, шановні колеги, щоб я нікого не коментував. Можемо згадати, як це було раніше. Тому давайте не будемо краще. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій та груп з заміною перерви на виступ. Далі буде 2285-д.

Шановні колеги, сьогодні у нас нарешті знову Президентом визначений першочерговий закон. Тому що не парламент складає порядки денні, не уряд складає порядки денні роботи Верховної Ради, а Адміністрація Президента на чолі з Президентом. І сьогодні визначений першочерговий закон для країни, у нас же інших проблем немає – це Закон про гральний бізнес. Тобто у нас немає законопроекту про протидію наслідкам повені, немає змін до бюджету, як допомогти людям проти повені. У нас немає абсолютно нічого, що пов'язано з захистом лікарів, освітян. У нас сьогодні профспілки під Верховною Радою б'ються, у Верховну Раду потрапити не можуть пояснити, що відбувається. Але на тлі повного розвалу державного управління, невиконання бюджету, розвалу соціальної допомоги людям сьогодні як першочерговий вноситься в зал в остаточному читанні Закон про гральний бізнес. Я хочу запитати: що ви робите і навіщо ви це робите? Сказали, що будуть доходи бюджету в 4 мільярди гривень від грального бізнесу. Що, зовсім "мозгами з'їхали"? І не знаєте, що для того, щоб 4 мільярди гривень перерахувати в бюджет, треба щоби наші українці 40 мільярдів гривень програли в гральних залах, в казино і так далі. Що, ви не помітили обман, коли Президент з усіх трибун казав, що тільки в п'ятизіркових готелях будь гральні можливості або на окремих територіях. А зараз в цьому законі сформували так умови, що можна буде в кожній підворотні грати і програвати. І тому я хочу запитати: кому так потрібно у українців витягнути останні копійки з їх кишень? Наша фракція внесла сотні правок до цього аморального, антиукраїнського, антинаціонального закону. І ми знаємо, що після того, як цей закон буде прийнятий, люди будуть покінчувати життя самогубством. Ви що, забули, що Всесвітня організація охорони здоров'я визнала психічне захворювання від грального бізнесу, яке називається "лудоманія", за наркоманію і гіршим за алкоголізм. Ви що, не знаєте, що в світі кожна десята людина по суті так чи інакше хворіє на ці хвороби? Я думаю, що просто в цьому залі і в Адміністрації Президента є божевілля. Для того, щоби людям допомагати, давати їм підтримку в коронавірус, в повінь, в наше складне життя, у людей через гральний бізнес заберуть останнє. Я закликаю всіх, у кого є совість, голосувати проти легалізації грального бізнесу. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських фракцій та груп з заміною перерви на виступ. Рудик Сергій Ярославович.

Шановні друзі, сьогодні по всій Україні і в обласних центрах, і в столиці відбуваються попереджувальні акції Федерації профспілок України з метою недопущення прийняття нами з вами антисоціальних, антипрофспілкових законопроектів, ключовим з яких є 2681, внесений фракцією "Слуга народу". Як представники профспілки у Верховній Раді України ми уповноважені заявити і зачитати звернення до Голови Верховної Ради, голів фракцій, народних депутатів від Федерації профспілок України та Федерації роботодавців України щодо антисоціальних законодавчих ініціатив, які можуть призвести до розвалу системи соціального страхування та позбавлення працівників соціальних гарантій. Федерація профспілок України та Федерація роботодавців України вимушені констатувати, що протягом останнього часу відбувається системне порушення принципів соціального діалогу при формуванні політики у сфері соціального страхування та ігнорування прав працівників і роботодавців. принципі, партнерство влади і суспільства поширені у країнах європейської спільноти, до якого прагне Україна, нівелюється, а соціальні партнери залишаються осторонь у процесі вирішення проблем, які безпосередньо стосуються їх інтересів. Зокрема, мова йде про законопроекти номер 2275 та 3115 за авторства голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьякової та інших депутатів фракції політичної партії "Слуга народу". Передбачені законопроектами зміни спрямовані виключно на повне позбавлення контролю та впливу на рішення правлінь фондів з боку представників застрахованих осіб та роботодавців, що може призвести до створення умов до корупційних ризиків. При цьому кошти соціального страхування передбачаються виключно до державного бюджету. Україна з 2001 року запровадила паритетні тристоронні управління системою загальнообов'язкового державного соціального страхування, що себе повністю виправдала, коли в кризові моменти у новітній українській історії ця система, на відміну від системи соцзахисту повноцінно та своєчасно забезпечувала соціальний захист застрахованим особам. Запропоновані зміни не відповідають інтересам суспільства та нормам, ратифікованих Україною Конвенції Міжнародної організації праці №37, 39, 102, а також рекомендаціям Міжнародної організації праці, які звертають увагу на необхідність посилення соціального діалогу трьох сторін. В разі прийняття зазначених законопроектів та небажання здійснювати узгоджену і ефективну політику в соціальній сфері ми будемо вимушені припинити повноваження усіх представників у складі правлінь Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття представницьких сторін роботодавців профспілок". Шановні колеги, оголошення. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо про входження народного депутата України Рудика Сергія Ярославовича, Молотка Ігоря Федоровича, Лабазюка Сергія Петровича і Полякова Антона Едуардовича до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє". Все вірно?

це проект Закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор,(реєстраційний номер 2285-д). До слова запрошується… Олег, ви будете? Шановні колеги, є пропозиція піти по авторам правок, так буде швидше. Немає заперечень?

Ну що, землю вже під покровом карантину продали, людей в рабство ось-ось вже віддамо, тому що пані Третьякова запропонувала такий законопроект. Ну, і ви знаєте, я тільки повернулася з Донеччини, і людей до глибини душі обурило, що в нашій країні більшість родин зараз знаходиться за межею бідності. сьогодні, і більшість парламенту вважає, що в них народжуються діти низької якості, ми вважаємо, це питання не можна замовчувати. І ми вимагаємо офіційної позиції голови парламенту, Президента, Уряду щодо таких висловлювань і щодо ставлення до людей. І ми категорично заперечуємо сьогодні розглядати питання ігорного бізнесу. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 1 Королевської. Комітетом вона була відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка номер 5, Королевська. Шановні колеги, країна знаходиться у досить скрутному стані, і сьогодні дуже важливо в цьому залі приймати рішення, які б захищали людей, які допомогли би сьогодні людям пережити карантин, пережити те зубожіння, в якому всі опинилися. Але ж, на жаль, в цьому парламенті немає ніякого діла до людей, немає ніякого діла до того, що продовжуються бойові дії на сході, що кожну добу майже тисяча людей потрапляють у лікарні з коронавірусом, те, що повністю паралізована промисловість у країні, і падіння за 5 місяців цього року б'є рекорди. Вам взагалі немає ні до чого діла, ви сьогодні бажаєте тільки про одне – відкрити казино та зібрати у людей останні копійки, які вони залишили собі на виживання. Тому "Опозиційна платформа - За життя" вимагає зняти з розгляду законопроект щодо ігорного бізнесу і ні в якому разі його не підтримувати. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування правку номер 5. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка номер 14. Шановні колеги, "Опозиційна платформа - За життя" вимагає не продовжувати... не просто продовжити заборону грального бізнесу в Україні, а ще й посилити боротьбу сьогодні з нелегальним гральним бізнесом. Колеги, ну, ви всі же дуже добре розумієте, що сьогодні потрібно об'єднувати зусилля для того, щоб підтримати малий бізнес, підтримати промисловість, підтримати наших фермерів, розробити програму стимулювання економіки та захисту людей від бідності. Що ви робите? Ви сьогодні пропонуєте дозволити відкривати гральні зали майже на кожному куточку в нашій країні. Ви сьогодні намагаєтеся заполонити країну "однорукими" бандитами. Навіщо ви це робите? Сьогодні країні треба допомога, сьогодні треба захищати людей, а не створювати умови, коли люди повністю стануть бідними. Тому ми категорично наполягаємо на знятті розгляду та неприйняття Закону про гральний бізнес. Ставлю на голосування правку 1000, Королевської. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

я розумію, що всі інші зняли свої правки, і ми розуміємо, що в цьому залі вже є змова про те, щоб приймати рішення для того, щоб ігорний бізнес повернувся в Україну, щоб заполонити сьогодні всі приміщення "однорукими" бандитами та гральними залами. ну, будь ласка, ну, подумайте про майбутнє дітей! Ну, якщо ви сприймаєте, коли ваша колежанка заявляє, що в країні народжуються діти низької якості, то яке ви маєте право підтримувати її вислови ще ті, щоб повертати в Україну казино? "Опозиційна платформа - За життя" вимагає політичної та юридичної відповідальності пані Третьякової, яка дозволила такі вислови в адресу дітей України. Ми наполягаємо на тому, щоб ні в якому разі сьогодні не дозволяти відкриття казино та ігрових автоматів в Україні. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 563 правку Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, ну, Україною вже ходить анекдот, що ви, "слуги народу", відкрили ринок землі і не підвищили заробітні плати і пенсії в бюджеті 2020 року для того, щоб після відкриття ринку грального бізнесу люди продавали свою землю і одразу йшли до казино. Ну, доведіть, що це не так. Ну, як так можна, спочатку розпродати українську землю, після цього ви намагаєтесь знищити українські профспілки, і ми підтримуємо акцію протесту українських профспілок, які сьогодні вимагають від цього парламенту відповідальності, і зараз ви як першочергове питання ставите питання повернення грального бізнесу до України. "Опозиційна платформа - За життя" категорично заперечує і вимагає зняття цього законопроекту сьогодні і прийняття програми захисту від бідності людей, а не відкриття казино. Вимагаю поставити на підтвердження. Ставиться правка 622 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

може, вже досить. Я буду наполягати на правках. Я вам сто разів нагадаю, що не можна, не можна відкривати гральних бізнес у нашій країні. Сьогодні, коли одна частина країни потерпає від повені, коли сьогодні на сході продовжуються бойові дії і шостий рік жодна родина, яка живе на війні, не отримала від держави будь-якої державної підтримки, та хоча б поваги та захисту. Сьогодні, коли більшість людей в нашій країні за межею бідності. Сьогодні, коли офіційно тільки більше п'ятисот тисяч безробітних в Україні. І в цей час ви замість замість прийняття антикризового плану, замість того, щоб сьогодні підтримати людей, від бідності захистити, ви розглядаєте питання повернення казино та ігрових автоматів в Україну! Ми категорично заперечуємо, вимагаємо поставити на підтвердження цю поправку.

За-71 Є вже відповідь?

будь ласка, зупиніться. Продавши землю, взявши кредит у МВФ, віддавши країну в зовнішнє управління, призначивши зовсім-зовсім непрофесійний сьогодні уряд, замість того, щоб сьогодні слухати відповіді Прем’єр-міністра, "Опозиційна платформа - За життя" вимагає відставки сьогодні цього непрофесійного уряду. Замість того, щоб сформувати професійну команду, яка би змогла оперативно приймати офіційне та професійне рішення, що ви робите – ви повертаєте в країну гральний бізнес. І так країна на грані бандитизму, а ви ще посилюєте це повертаючи мафію до країни. Ми вимагаємо зупинитися та не приймати цей закон щодо грального бізнесу. Та посилити навпаки сьогодні контроль за нелегальним… Ставлю на голосування правку 648 Королевської. Прошу визначатися та голосувати. Комітетом відхилена.

терміново викликати уряд для того, щоб заслухати ситуацію, яка відбувається в країні. У нас падіння промислового виробництва. У нас швидкими темпами зростає безробіття. У нас сьогодні в країні більшість людей за межею бідності. У нас дикі просто борги по заробітній платі та по житлово-комунальним послугам. Шановні колеги, сьогодні багато тих питань, які люди чекають від нас, щоб ми об'єдналися та вирішили. "Опозиційна платформа - За життя" підготувала антикризовий план, ми зареєстрували пакет законопроектів в парламенті. Але ж ви наші законопроекти сьогодні не ставите на розгляд. Ви не приймаєте актуальні та предметні законопроекти, які б допомогли людям. А замість цього ви сьогодні хочете повернути в країну гральний бізнес. Ми категорично проти. І вимагаємо поставити це питання на підтвердження. Наталія Юріївна, а скажіть, будь ласка, де антикризовий план "Опозиційної платформи - За життя", закладений в правці 697? Я думаю, що ні. І давайте не займатися політикою. По правкам, то ви по суті правок, будь ласка, давайте коментар, якщо ви не заперечуєте, згідно Регламенту. Тому ставлю на голосування 697. А то мені це нагадує вже ринок землі. 697 правка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

то, по суті, сьогодні парламент повинен в першу чергу розглянути питання політичної відповідальності "слуг народу", які вважають, що у нас в країні десь народжуються діти низької якості. Це по суті. По суті, ми сьогодні повинні були заслухати Прем'єр-міністра, який уже третій місяць знаходиться на карантині і не приймає жодного відповідального рішення. По суті, ми сьогодні повинні об'єднатися для того, щоб приймати рішення щодо Мінського процесу та повернення в країну миру. А ви, по суті, сьогодні пропонуєте повертати замість миру в країну повертати гральний бізнес. Тому не треба сьогодні такої суті нашій країні. У нас головне питання – зняти це питання з порядку денного і повернути країну до актуальної повестки дня, а не розглядати тут проекти, які сьогодні країну заведуть в повний Наталія Юріївна, якщо ви не будете іти по правкам, відстоюючи тут тут важливе питання, які відображені в 795-й, на жаль, ми ж не можемо вам надавати виступи просто, тому що це передбачено. Ні-ні, по суті, шановні. Шановні колеги, по суті правки. Це обов'язково її право конституційне, вона може це робити. Але треба ж, якщо ми голосуємо за щось, розуміти, що мав автор на увазі. На жаль, з того виступу, який є, важко відповісти, що мав на увазі автор, якщо він знає правку 795-у. Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати. 795 правка. За-72 Рішення не прийнято. Наступна правка 938 народної депутатки Королевської, якщо ви так хочете по суті, то буде кожна правка, по суті. Суть цієї правки заключається в тому, що ви створюєте додатковий орган, і цей орган наділяєте безмежними повноваженнями сьогодні відкривати казино та гральні автомати у нашій країні. По суті, ми вимагаємо того, щоб в нашій країні грального бізнесу не було. І досить витрачати гроші на те, щоб створювати чергові органи, які потім будуть погрязши в корупції і які потім будуть заробляти на тому, що люди будуть зубожіння… Тому ми Тому ми вимагаємо від вас зняти з розгляду цей законопроект. Ми звертаємось до всіх депутатів парламенту: ні в якому разі не підтримувати сьогодні повернення в нашу країну грального бізнесу. Вам люди цього ніколи не пробачать, тому що це страшне зло. Ми вимагаємо поставити цю поправку на підтвердження. Ставлю на голосування правку 2024 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-54 Рішення не прийнято. Наступна правка 2054, народна депутатка Королевська. Будь ласка. Шановні колеги, ця поправка стосується того ж самого, що ви створюєте додатковий орган в нашій країні, якому ви надаєте повноваження щодо регулювання ігорного бізнесу. Ми вимагаємо: досить створювати різні органи, досить витрачати державні гроші. Нам сьогодні потрібно переглянути державний бюджет. Нам сьогодні потрібно закумулювати ресурси на те, щоб перерахувати людям пенсії, щоб виплатити людям соціальну підтримку, щоб перерахувати сьогодні виплати при народженні дитини, по захисту дитини. Щоб дати людям можливість, які і постраждали сьогодні від повені, і людям, які проживають на сході, обов'язкову державну гарантію. Ми вимагаємо від вас сьогодні приймати соціальні рішення, а не створювати чергові органи для корупційних зловживань. Вимагаю поставити цю поправку на підтвердження.

За-54 Рішення не прийнято. Наступна правка 2054, народна депутатка Королевська. Шановні колеги, ось ви тут нам пропонуєте відкритість діяльності уповноваженого органу по розповсюдженню казино в нашій країні. це ж взагалі знущання над людьми. Ну, ви сьогодні вирішили створювати робочі місця не в промисловості, не захищаючи фермерство, не підтримуючи малий та середній бізнес, а ви вирішили створювати державні органи органи розповсюдження казино в Україні. Ви сьогодні приймаєте рішення, щоб людей працевлаштовувати до казино та гральних залів. Зупиніться, будь ласка. Ще не пройдені червоні лінії. І сьогодні є ще шанс об'єднувати наші зусилля для того, щоб приймати відповідальне рішення. Не казино створювати, а захищати людей, давати сьогодні реальну підтримку реальному сектору економіки. Ми вимагаємо поставити на підтвердження та зняти з розгляду цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 980 правка народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Наступна правка 1000 народної депутатки Королевської. 992, вибачте, будь ласка, наступна правка. Правка 992 стосується фінансування діяльності уповноваженого органу. Колеги, може все ж таки профінансуємо перерахунок пенсій нашим пенсіонерам? Може все ж таки прожитковий мінімум людям піднімемо? Може все ж таки розглянемо питання, як борги по зарплаті будемо повертати? Може все ж розглянемо питання, як у нас тарифи переглянуті в країні та дати людям можливість виживати? Може, все ж таки розглянемо питання, як сьогодні реально створювати робочі місця? А ви сьогодні пропонуєте створювати державний орган казино і фінансувати цей орган. Колеги, "Опозиційна платформа - За життя" категорично виступає проти повернення казино та "одноруких" бандитів в нашу країну. Ми вимагаємо зняти з розгляду цей законопроект. Прошу поставити на підтвердження. Наталіє Юріївно, я, наскільки бачу, ця правка врахована. Ви її не хочете, щоб врахував зал? Чи як? На підтвердження свою ж правку. Я зрозумів.

Іде мова про фінансування діяльності уповноваженого органу. Ішла мова про звідки брати гроші на його фінансування. Так як він буде фінансуватися тільки з держбюджету, а там були різні варіанти відкриття різних фондів, вашу правку якраз врахували, тому що вона була тут доречна. І прошу підтримати, і врахувати правку Наталії Юріївни. комітет не заперечує. Тоді ставиться на підтвердження правка 992. Прошу підтримати та проголосувати. За-208 Рішення не прийнято. Ви самі збили свою правку. Наступна правка 1000. Будь ласка, Наталіє Юріївно. колеги, тут сьогодні вже приводили колеги приклади, як сьогодні ви захищаєте людей від повені, коли просите їх онлайн дати пояснення, що з ними трапилось. Так ось ви також онлайн систему моніторингу за казино хочете влаштувати? Колеги, та краще б ви вже всі разом пішли би в онлайн. Може досить ставити експерименти над країною, над онлайн-моніторингами, онлайн-допомогою? Сьогодні у людей вже онлайн-їжа залишилась, тому що їсти нема чого, і люди тільки по телебаченню та на картинках бачать вже, як себе нагодувати та як себе пролікувати. Тому "Опозиційна платформа - За життя" вимагає не онлайн-моніторингу, а заборони грального бізнесу. Ми вимагаємо не розглядати цей законопроект і не повертати Дякую.

Шановний Дмитро Олександрович! Ця правка стосується завдання та функції системи онлайн-моніторингу. "Опозиційна платформа - За життя" вважає, що ми вже доонлайнились до того, що більшість в країні сьогодні проживають за межею бідності, що наш уряд працює виключно в онлайн-режимі і не розуміє, що відбувається в країні, що наш парламент також знаходиться в онлайн-режимі та не приймає ті рішення, яких сьогодні потребують в нашій країні люди. Ми вимагаємо поставити на розгляд законопроекти, які би захищали людей, а не створювали умови для онлайн-роботи казино та онлайн-моніторигну цієї преступної корупційної діяльності. Ми вимагаємо поставити на підтвердження цю правку та зняти законопроект про гральний бізнес з розгляду і не приймати його ні в якому разі. Дякую. Ставлю на голосування 1034, Королевської. Прошу визначатись та голосувати.

ця стаття 14 даного законопроекту, і вона стосується Фонду підтримки медицини, спорту та культури. Ви знаєте, ось це вже така низость, коли ви створюєте казино для того, щоб підтримувати культуру. Колеги, зупиніться, ну, не можна ціною здоров'я, життя наших людей, ціною того, щоб відібрати у людей останні копійки, за ці гроші, прикриваючись створенням Фонду підтримки молоді, культури та фізкультури, сьогодні знущатися над людьми та повертати казино. Тому ми категорично заперечуємо тому, щоб взагалі у нашій країні поверталися казино та ігрові автомати. Ви вимагаємо зняття цього законопроекту з розгляду і не підтримки повернення казино в Україну. Прошу поставити на підтвердження цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1073? Правка комітетом була врахована, прошу голосувати 1073, ставиться на підтвердження. За-129 Правка відхилена. Правка 1024. 1124, вибачте. Шановні колеги, це стаття 15 даного законопроекту, і вона стосується вимог до організатора азартних ігор. І ви знаєте, якщо перша версія цього законопроекту, ну, хоч якісь були потуги обмежити можливості розповсюдження гральних залів та казино, то до другого читання ми отримали верх лобізму стороннікам грального коли майже в кожній оселі, в кожному будинку, в кожному місті нашої країни ви пропонуєте відкривати гральні зали та казино. А вся ця відповідальність це для бідних, тому що у нас в країні завжди перед законом відповідають бідні, а ті, хто будуть тримати ці заклади гральні, ті ніколи ні за що відповідати не будуть. Ми вимагаємо поставити на підтвердження і зняти з розгляду цей законопроект. 1351. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

ми повертаємося знову до статті 16 щодо обов'язку організатора азартних ігор. Я вважаю, що обов'язок повинен бути тільки в держави. І обов'язок один – це захищати своїх людей, це приходити з підтримкою та за допомогою, коли люди опинилися в складних обставинах. А не так, коли сьогодні більшість в країні за межею бідності, а представники "слуг народу" вважають, що ці люди народжують дітей низької якості. А не так, коли ви сьогодні розглядаєте питання, як в країну повернути казино замість того, щоб дійсно проявити свою відповідальність та об'єднати всі наші зусилля, щоб підтримати людей, щоб захистити сьогодні роботодавців та профспілки, щоб захистити сьогодні держслужбовців та селян, щоб захистити сьогодні кожну родину в нашій країні країні та державницький підхід проявити до людей. Тому ми вимагаємо на підтвердження цю правку та зняття… ГОЛОВУЮЧИЙ.

(лудоманією) та громадський контроль". Ну, ви знущаєтеся над людьми! Ну, тобто ви визнаєте, що лудоманія – це страшна хвороба, що лудоманія – це завжди супроводжує ті країни, в яких є робочі казино та ігрові автомати. І ви ж при цьому в цьому законопроекті прописуєте условне обмеження та громадський контроль. Слухайте, ну навіщо ви це робите? Ну, навіщо ви сьогодні штовхаєте нашу країну ще в одну хворобу? Нам що, не вистачає коронавірусу? Нам не вистачає бідності, туберкульозу та інших хвороб, які охопили країну? Так ви ще приводите сьогодні в країну лудоманію? Ми вимагаємо ставити на підтвердження та зняти цей законопроект з розгляду. 1188. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. 3241. Королевська. ідентифікації, верифікації гравця та відвідувача. Ну, ви же всі дуже добре розумієте, в нашій країні найвищий рівень корупції, ви же всі дуже добре розумієте, що верифікувати тих людей, а тут половина цього залу побіжить до казино, щоб свої корупційні доходи відмивати, буде неможливо. Ви же всі дуже добре розумієте, що діти, яких будуть затягувати в ці зали гральні, ніколи не будуть верифіковані, а все це – відмазка для того, щоб просунути сьогодні цей законопроект. Тому якщо вам так хочеться пограти в казино, ну, грайте в себе вдома! Ну, навіщо країну в пучину лудоманії скидати? Ми вимагаємо зняти з розгляду цей законопроект, не повертати ні в якому разі гральний бізнес до країни і вимагаю поставити на підтвердження. Ставлю на голосування 1515. Комітетом відхилено. Прошу визначатися та голосувати.

стаття 19, це стаття стосується вимоги до гравця. І ми продовжуємо цей цинізм, тому що ви пропонуєте, що гравцем може бути виключно фізична особа, якій на дату участі у грі виповнився 21 рік, а організаторам азартних ігор забороняється приймати ставки та виплачувати виграші особам молодше 21 року. Шановні, ну, ви ж дуже добре розумієте,

щоб там, де ще працюють нелегальні казино та гральні автомати, заборонити та закрити. Сьогодні країна не потребує оцих розваг. Сьогодні ми потребуємо боротьби з бідністю та захисту нашої країни. Прошу поставити на підтвердження. Це не на підтвердження, це неврахування 1425. Ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. 1494. Шановні колеги, стаття 20 "Вимоги до відвідувачів та працівників організатора азартних ігор". ви продовжуєте оцей цирк, що типу у вас будуть якісь там вимоги, якісь правила, що хтось їх буде потім соблюдать. Ну, ми ж з вами дуже добре розуміємо, що в нашій країні одна з найкращих Конституції у світі. І там дуже добре все прописано: як потрібно захищати людину, які вона має права. А, насправді, що відбувається? Те, що ми виграли десять рішень Конституційного Суду, і вони вже третій рік не виконуються в нашій країні. У нас в країні не виконується Конституція, не виконуються закони України, а ви нам тут пишете, як ви будете вимоги до організаторів ігорних ігр контролювати. це брехня! І тому ми вимагаємо заборонити і не поновляти ніякий ігорний бізнес в країні, і зняти з розгляду цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. 1494 комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

Колеги, я ще раз хочу вам нагадати, у нас два дні тому був День Конституції, і всі всіх вітали зі світом, з Днем Конституції. А, насправді, Конституція в країні не виконується. Насправді, даже рішення Конституційного Суду України не виконується. Насправді, коли ваша колежанка робить заяви щодо низької якості дітей в нашій країні, ми не чуємо реакції ні від Президента, ні від уряду, ні від парламенту. Колеги, це порушення Конституції. І ми впевнені, що ніхто не буде виконувати і цей закон, і подалі у нас буде країна-казино, а не країна незалежна та багато. Тому вимагаю поставити це питання на підтвердження. Ставлю на голосування 1924. Комітетом відхилено. Прошу визначатись та голосувати.

Ви продовжуєте, правила відвідування грального закладу, знаєте, ключове слово тут – це те, що вони повинні бути складені державною та англійською мовою. Ви що вважаєте, що якщо ви англійською мовою будете складати правила відвідування грального закладу, то вони будуть чесно працювати і там не будуть обманювати та обдирати людей, та не будуть примушувати людей останні копійки з дому виносити? Це все брехня. Тому "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від вас зупинитись та не розглядати цей законопроект, ні в якому разі не повертати в нашу країну гральні заклади, ні в якому разі сьогодні не дозволяти казино та "одноруким бандитам" захопити країну. Ми вимагаємо від вас посилити і навпаки закрити ті нелегальні казино, які ще десь працюють. Вимагаю поставити на підтвердження.

Якщо раніше хоча б законодавчо встановлювали вимоги до грального обладнання, то в цьому законопроекті ви уповноваженому органу даєте право встановлювати "виключний перелік грального обладнання" і далі по тексту. Тобто у нас буде такий великий уповноважений орган такий вже корупційний, який вже не можна буде, я думаю, ні об'їхати, ні обійти. Тут напевне півзали побіжить, щоб попрацювати у тому уповноваженому органі, який буде і вимоги до обладнання висувати, і вимоги висувати до гральних закладів, і надавати право, де їх відкривати, і ліцензії. Ну, навіщо ви це робите? Навіщо ви сьогодні створюєте осередки корупції, і так шалена корупція в країні? Навіщо ви створюєте нашу Україну смітником сьогодні грального обладнання для всієї Європи? Ми вимагаємо поставити на підтвердження та не приймати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1567. Прошу визначатись та голосувати. 11:50:29 За-71 Рішення не прийнято. 1634. А у нас пан Колтунович також просить озвучити свої поправки до цього законопроекту. Тому просимо дати таке право. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, шановні колеги, ми домовились по блокам, по авторам. Зараз один автор, потім, коли буде пан Колтунович, обов'язково він вискажеться по правкам. Багато правок, я розумію. Но важливі. Але так комплексно ти бачиш позицію автора по всім правкам. стаття 24 даного законопроекту – це "Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор через мережу Інтернет". Спеціальні вимоги до організації та проведення азартних ігор в Інтернеті – це також чергова маніпуляція. Тому що ми з вами дуже добре розуміємо, що це не зможе ніхто проконтролювати. І всі ці вимоги – це повна фікція. Тобто ви не тільки будете розповсюджувати зали, розставляти автомати по всій країні, ви ще і по всьому Інтернету будете дозволяти людям грати в казино. То може тоді хоч трошечки пенсії піднімемо? Може хоч трошечки скоротимо сьогодні тарифи? Може хоч трошечки якісь робочі місця створимо для людей? Може не потрібно сьогодні зосередити всю нашу увагу тільки на створенні казино? Ми категорично наполягаємо на знятті цього законопроекту з розгляду, неприйняття закону щодо розповсюдження казино в Україні. І вимагаю… Ставлю на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

1771, колеги. Стаття 26 "Вимоги до реклами азартних ігор". Що вам сказати, ну, це правильно. Я пропоную рекламувати азартні ігри і тут же в законі присвоїти: "Слуги народу" та казино. Та давайте вже будемо одночасно і рекламувати, як "Слуги народу" зробили найкращу пропозицію нашим людям та створили для них казино. Тому що, напевно, коли Прем'єр-міністр нам розповідав про створення там сотень тисяч робочих місць, він, напевно, і мав на увазі, що коли він створить казино, це і будуть робочі місця. Тому ми категорично проти того, щоб в нашу країну сьогодні поверталося казино та гральні заклади. Ми категорично проти того, щоб з людей забирали останні копійки. Ми вимагаємо зняти з розгляду цей законопроект та заборонити будь-яку рекламу, ігри, казино, да будь-що в країні, азартні, я маю на увазі. Прошу поставити на підтвердження. 1790. Комітетом не врахована. Ставлю її на голосування.

Н.Ю. Шановні колеги, я вимагаю, щоб кожну правку ставили на підтвердження, тому що це регламентна норма. Навіщо потім всі разом ставити на підтвердження? Є Регламент, і виконуйте Регламент. Ну, якщо ви хочете починати порушення Конституції з того, щоб взагалі не ставити на підтвердження правки на вимогу автора, тоді взагалі немає чого роботи, тому що моє право ставити свої поправки на підтвердження. І зараз правка щодо порядку організації та проведення азартних ігор в казино. Ми вимагаємо заборонити та не відновлювати роботу ігорних закладів та казино і Україні. "Опозиційна платформа - За життя" вимагає посилити контроль та заборонити, і закрити всі нелегально працюючі заклади казино та гральних автоматів. Ми вимагаємо від вас сьогодні не продавати нашу країну мафіозі, які кришують ці казино. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Обов'язково ми поставимо на підтвердження, але в кінці 1771. 1790 зараз, Наталія Ставлю на голосування 1790, комітетом не враховано. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, 1874 – спеціальні обов'язки організатора азартних ігор у гральних закладах казино. Колеги, ну, які це спеціальні обов'язки? неможна сьогодні повертати в країну азартні ігри. Ми з вами сьогодні… У нас залишилось майже два тижні до кінця цієї сесії. І ми сьогодні з вами мали б можливість розглянути законопроекти, якими підтримали б людей: внесення змін до бюджету, захист наших лікарів, перегляд пенсій, перегляд прожиткового мінімуму, захист родин з дітьми. Хоч вы и ненавидите дітей в Україні, но сьогодні у нас був би шанс реально підтримати ці родини. Повернути виплати людям, підтримати в період карантину та коронавірусу. А ви замість цього пропонуєте повернути казино, щоб діти туди бігли, до тих казино в поисках щасливої долі? Тому ми вимагаємо поставити на підтвердження цю правку.

стаття 28 "Вимоги до грального закладу казино". Організатор казино розпочинає свою діяльність з організації та проведення азартних ігор у гральному закладі казино після отримання ліцензії на організацію та проведення азартних ігор у гральному закладі. Колеги, ну, ми ж з вами дуже добре розуміємо, що грошей ми в державному бюджеті не побачимо, а дітей, а родини, які бідні, які будуть шукати свою останню надію, а може їм повезе, а може виграють, ми побачимо в цих гральних закладах. навіщо ви це робите? Ми маємо сьогодні можливість підтримати промисловість та створювати високотехнологічні робочі місця, залучати інвестиції, створювати умови для того, щоб наш внутрішній інвестор та наш внутрішній виробник почув підтримку з боку держави, а не казино створювати. Вимагаю поставити на підтвердження. Ставлю на голосування. Це теж була правка, Наталія Юріївна? Ставлю на голосування 1889. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. 1924, Королевська. Шановні колеги, стаття 30 " Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх у гральних закладах казино ". Ну, в кого сьогодні в країні залишилися кошти? Або у того, хто при владі, або той, хто вже накрав ці кошти. Тому що сьогодні не працює реальний сектор економіки. Сьогодні, на жаль, наші підприємці та промисловці Сьогодні питання, як виплатити борги по заробітнім платам, сьогодні питання, як продати свою продукцію, як запустити свої промислові виробництва. Сьогодні не питання того, як увійти в казино та залишити там кошти. Навіщо ви сьогодні створюєте умови – щоб розставити свои очередные апарати РРО, щоб сьогодні і далі знущатись над малим і середнім бізнесом та змушувати їх бігти до гральних закладів? Вимагаю поставити на підтвердження та зняти з розгляду цей законопроект. Ставлю на голосування 1889. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. А також я хочу вам зацитувати висновки Головного юридичного управління і ті зауваження, які на перший сторінці надало Головне юридичне управління. Перше. "Окремі положення законопроекту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у відповідних рішеннях.". Колеги, це дуже символічно, тому що ми відсвяткували День Конституції, а через добу почали порушувати Конституцію. Ми звертаємося до вас, давайте відкладемо в бік ці законопроекти та не дамо казино повертатися в Україну. Прошу поставити на підтвердження.

Н.Ю. Шановні колеги, це поправка 1967 щодо статті 32 "Особливості проведення турнірів з покеру". Колеги, зараз ми з вами розглядаємо питання, яке за висновками Головного юридичного управління порушує Конституцію України. І тому команда "Опозиційна платформа - За життя" послідовно виступає за те, що український парламент не має права права приймати рішення, які ставлять під сумнів наш головний документ країни. Ми звертаємося до вас з тим, що треба виконати рішення Конституційного Суду України щодо повернення пільг та компенсацій людям, які захищали в різні роки нашу Батьківщину. Ми звертаємося до вас, не треба сьогодні приймати рішення щодо повернення казино та гральних залів до України. Давайте будемо приймати державницькі рішення. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1971, комітетом відхилено. Прошу визначатися та голосувати.

ще раз до вас звертаємося, що сьогодні ви, прикриваючись європейською інтеграцією та міжнародними стандартами для розвитку букмекерської діяльності України, намагаєтеся повернути в Україну казино та гральні заклади. Сьогодні дуже багато викликів в нашій країні, і в першу чергу це боротьба з бідністю, це боротьба з корупцією, а найголовніше, що ми сьогодні маємо, це збройний конфлікт на сході України. І нам треба сьогодні об'єднувати наші зусилля та витрачати час на те, щоб захищати громадян України, щоб підтримувати в ці нелегкі часи наших людей, а не створювати умови спокуси, коли люди будуть вимушені останні копійки йти і витрачати на те, якось якусь надію на зароблені кошти. Вимагаю на підтвердження та зняття з розгляду цього законопроекту. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це 1993. Ми обов'язково її поставимо на підтвердження. 2010 правка. Н.Ю. "Обов'язки організатора букмекерської діяльності". Шановні, ви тут прописуєте обов'язки організатора, проводите виключно ті види парі, що відповідають вимогам цього закону і так Ви ж дуже добре розумієте, що ніхто ніякі обов'язки ніколи не буде виконувати, коли парламент сам надає приклад, як можна порушувати Конституцію, як можна не виконувати закони, як можна ображати громадян України, називаючи їх дітей людьми не того сорту, і не нести за це ніякої відповідальності. Колеги, навіщо ви сьогодні створюєте додаткові умови для корупції, додаткові умови для знущання над людьми? Ви вважаєте, що ще недостатньо люди пережили за останні роки? Ми вимагаємо зняття цього законопроекту з розгляду. Ми вимагаємо, щоб ніякі казино та букмекерські контори з гральними автоматами не поверталися в Україну.

"Опозиційна платформа - За життя" вимагає одного обмеження. Обмеження, це коли в нашій країні не буде казино, не буде гральних закладів, не буде знущання над людьми. Сьогодні головне обмеження, яке ми повинні прийняти в цьому залі, це обмеження щодо тих дій, тих дій, які проводив уряд, та до тих дій, які сьогодні не виконуються в нашій країні. Ми вимагаємо від вас розглядати питання щодо захисту людей, щодо перегляду розміру пенсій, щодо індексації реальної пенсії до соціальних виплат. Ми вимагаємо сьогодні підтримати малий та середній бізнес, а головне, ми вимагаємо зробити все, що від нас залежить для того, щоб виконати Мінські угоди, для того, щоб перестали гинути люди. Ну, ніяк це сьогодні не стосується бажання вашого створювати казино в нашій країні. Вимагаю на підтвердження та зняття цього законопроекту з розгляду. Ставлю на голосування правку 2010 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Колеги, ну, які ставки, які сьогодні виплати? Сьогодні ми повинні врегулювати головну виплату – це розмір прожиткового мінімуму. Сьогодні держава двічі обманює своїх громадян, коли не перераховує і не встановлює реальний прожитковий мінімум, коли не індексує пенсії та соціальні виплати людям, коли сьогодні не створює ніяких умов для того, щоб у людей появилась робота. Тому головне обмеження, яке повинно сьогодні бути – це відправити цей уряд у відставку. І ми закликаємо вас об'єднати зусилля та відправити уряд Шмигаля у відставку та створити сьогодні умови в країні, щоб люди жили, а ніяк не створювати казино та різні гральні заклади. Прошу поставити на підтвердження.

вони вам говорять, що окремі положення законопроекту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України, а також не враховують правової позиції Конституційного Суду України, викладеної у відповідних рішеннях. Навіщо ви сьогодні після Дня Конституції ґвалтуєте нашу Конституцію та приймаєте неконституційне рішення? Ми вимагаємо відкласти цей законопроект як неконституційний та не розглядати його у другому читанні і ні в якому разі й ого не приймати. Сьогодні завдання – захищати людей, а не захищати казино. Прошу поставити на підтримку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2054. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна правка 2060. Шановні колеги, стаття 39 "Провадження букмекерської діяльності у букмекерських пунктах". Ну, може, все ж таки з вами обговоримо питання зайнятості в нашій країні, повернення боргів по заробітній платі людям, перегляд тарифів та вирішення реструктуризації заборгованості, яка сягнула 60 мільярдів гривень по жилищно-коммунальным послугам? Може все ж таки з вами розберемося, як людині прожити на пенсію тисячу 600 гривень? Може все ж таки з вами повернемося до реальності життя, а не будемо сьогодні приймати рішення щодо створення найкращих умов для букмекерської діяльності в букмекерських пунктах в Україні? Невже ж ви бачите майбутнє України це як гральну зону, як смітник, в який приїде все обладнання зі всього світу? Навіщо ви це робите? Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2060 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

ми всі чули, що у вас цифрова країна. Ми всі чули про те, як у нас все буде в смартфоні, держава в смартфоні. Ну, тепер ми хоч отримали від вас відповідь, що у нас буде просто казино в смартфоні, і що кожен може цілодобово сидіти в казино, нічим не займатися і грати. Ну, тільки так, як у людей немає грошей, то на що ви пропонуєте їм грати? Може, органи свої продавати, може, дітей своїх продавати "неякісних", може ще щось? Що ви робите? Навіщо нам така держава в смартфоні у вигляді казино? Навіщо ви сьогодні створюєте всі умови зубожіння в нашій країні? Ми вимагаємо зняти з розгляду цей законопроект та поставити цю поправку на підтвердження. Ставлю поправку 2178 на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

поправка 2202, стаття 41 "Організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах". Ну, це найцікавіше, тому що ми з вами дуже добре пам'ятаємо, як майже 10 років тому майже біля кожного дитячого садочка, біля кожної школи, на зупинках відкривали гральні заклади, розставляли гральні автомати. Тоді обурилось суспільство, тоді парламент більше, ніж 300 голосами прийняв рішення про заборону грального бізнесу в Україні. незважаючи на всі лобістські моменти у політиків хватило все ж таки духу приймати відповідальне політичне рішення. А сьогодні? купили за те, щоб ви голосували, щоб в такі складні моменти в нашій країні поверталися казино, що в такі складні моменти ви створювали умови для того, щоб дітей та молодь опять...

азартних ігор на гральних автоматах". Колеги, якщо раніше ви хоч якусь там мали ще совість і пропонували гральні автомати ставити тільки в 5-зіркових готелях, то в цьому законопроекті вже не було межі цинізму, вже продали всіх оптом. І ви дозволяєте ставити гральні автомати категорії 3 зірки готелю, 4, 5 фондом не менше 25 номерів. Це майже в кожній оселі можна... Ставлю на голосування поправку 2417. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. 12:45:28 За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2435. Шановні колеги, стаття 45 "Загальні вимоги до залу гральних автоматів". Я ще раз хочу звернути вашу увагу. Під цим законопроектом ви пропонуєте гральні зони ігрових автоматів розташовувати в будь-яких готелях у будь-яких населених пунктах більше 10 тисяч населення, розташовувати ці гральні автомати в готелях, які не менше 25 номерів. Колеги, ну, ви ж дуже добре розумієте, що без сертифікації, без сьогодні приведення в нормативну базу вимог щодо боротьби з корупцією та іншими викликами ви гральні автомати розташуєте по всій країні. Ну, якщо вам так хочеться пограти, так, будь ласка, грайте собі тут, в залі. цілодобово жмете на кнопки, не розуміючи, за що голосуєте. Так навіщо ви людей втягуєте сьогодні в цю лудоманію і створюєте такі умови? Вимагаю поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Правка 2435 ставиться на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 2469. 12:46:55 КОРОЛЕВСЬКА Н.Ю. Шановні колеги, стаття 46 цього законопроекту – це "Прийняття коштів, виплата виграшів (призів) та повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх в залах гральних автоматів". Колеги, ну, ви ж добре розумієте, що сьогодні у людей немає коштів, немає для того, щоб витрачати на те, щоб ходити по залам і гральним автоматам, ходити по казино. Сьогодні кожна родина думає, як нагодувати свою дитину, як вилікувати своїх родичів. Сьогодні кожна родина думає про те, як вижити. Навіщо ви сьогодні вирішили заробляти на бідності? Цей лозунг "Кінець епохи бідності та початок епохи казино" сьогодні ви влаштовуєте в цій залі. Не можна в той час, коли країна на межі катастрофи, створювати умови для того, щоб тут розташовували гральні заклади. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2469. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2659. Наталія Юріївна, будь ласка. Я прошу 2490, 2534, до них потім повернутись. 2573, це ті поправки, які враховані, 2584, 2597... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми домовилися, що всі, що враховані, ми в кінці будемо.

цілодобово в залі відбувається, тому що як можуть, люди, у вас же є діти, у вас же є батьки, більшість з вас обирались по мажоритарним округам. Ви, може, спитаєте у своїх виборців хоч разок, хоч разок зателефонуйте до будь-кого з вашого округу та спитайте є них бажання, щоб в їх населеному пункті відкрили сьогодні казино замість того, щоб створити завод, щоб там ферму побудувати, щоб там казино відкрили. Спитайте у них. Ставлю на голосування 2659. Комітетом не підтримана правка. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2676. Шановні колеги, стаття 55 "Обмеження, які можуть бути застосовані організатором гри в покер". Колеги, ви знаєте, коли ви сьогодні розглядаєте законопроект, де чітко зазначено, що низка положень законопроекту не відповідає конституційним принципам верховенства права та визначено Україною правової держави в статті 1 та 8 Конституції України однією з основних умов, реалізацією яких є правова визначеність. Принцип правової визначеності передбачає насамперед якісне та недвозначність викладення правових принципів, відсутність внутрішніх суперечностей нормативно-правових актів та узгодженість з іншими законами. І це стосується... далі, на багатьох сторінках чітко Головне юридичне управління вам пояснює, що не можна приймати антиконституційне рішення. Тому ми вимагаємо зняти цей законопроект з розгляду і поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2676. Комітетом не підтримано. Прошу визначатись та голосувати.

в цьому законопроекті в тому, що вони створюють окремий державний орган, який буде створювати ліцензійні умови, визначати плату, проводити сертифікацію. Ну, тобто цей орган буде керувати нашою новою "зеленою" країною казино. Тому що це порушує Конституцію, це порушує всі закони України. Ми вимагаємо не наживатися на людях, не оббирати у людей вже залишені копійки, які ще залишились у людей у деяких. Ми вимагаємо від вас зняти цей законопроект з розгляду і ні в якому разі не повертати в країну казино та гральні заклади. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. Підтвердження ми в кінці поставимо. 2723. Мікрофон включіть. Ні, вона говорила про 2700, шановні колеги. Стаття 59 "Повноваження Уповноваженого органу у сфері ліцензування". Я ще раз вам нагадую, що у нашій країні не виконується Конституція України. І зараз відбувається в цій залі порушення головного Закону України, про це стверджує наше Головне юридичне управління, на цьому наполягає "Опозиційна платформа - За життя". Що ви зараз проводите проводите антиконституційні дії. І ми звертаємось до вас: зупиніться, неможна приймати незаконні рішення щодо порушення Конституції України. Не можна сьогодні закликати казино та сьогодні створювати в нашій країні одну велику гральну зону. Прошу поставити на підтвердження цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2752. Комітетом відхилено. Прошу визначатись та голосувати.

ну, якщо раніше ви хоча б пропонували обмежити кількість ліцензій та чітко регламентувати територію, кількість готелів, де може бути це розташовано, то сьогодні ви пропонуєте зняти будь-які обмеження. Ну, це, напевно, ви хочете тут у залі створити собі такий маленький гральний заклад. Так я вам нагадую, що і так ви себе поводите з нашою країною, вроді би в казино граєте, а не вирішуєте державницькі питання. Ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект, антиконституційний законопроект, був знятий з розгляду, щоб ми сьогодні повернулися до вирішення питань людей. Прошу поставити цю правку на підтвердження. Яку на підтвердження? Вона не врахована, тому на підтвердження не можна. Ставлю на врахування 2768, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Слухайте, ну, які ліцензійні умови? Ну, про що ви говорите? Ну, навіщо ви опять хочете обманути все суспільство? Спочатку ви продали землю і розповідали нам, що іноземці не зможуть її купувати. А зараз всім зрозуміло, що це повна фікція. Потім ви запропонували нам кредит МВФ і з МВФ підписали ті умови, за які будуть розраховуватись ще не одне прийдешнє покоління. І зараз ви віддаєте ще часть незалежності, духовної незалежності нашої країни. Ми розуміємо, це план, глобальний план по тому, як здати країну в зовнішнє керування. Тому що ми побачимо тут смітник оцих игровых автоматов, оцих иностранных компаний, які будуть заробляти на бідності наших громадян. Вимагаємо зняти цей законопроект з розгляду.

За-67 Рішення не прийнято. 2835, Королевська. Шановні колеги, я дуже сподіваюсь, що вже за багато моїх виступів ви, напевно, хоч хтось з вас почув, що ви сьогодні створюєте додаткову шпарину, через яку знову залізуть у кишеню до українців, проти відновлення грального бізнесу в Україні. Якщо вам так не йметься, так ви ж прийняли Закон про народовладдя, так давайте проведемо референдум і спитаємо людей, а є у них бажання, щоб у їх домівках відкривали казино. Так у чому питання? Ви ж заявляли, що по кожному важному вопросу ви будете проводити референдум. Ми від вас вимагали проведення референдуму щодо ринку землі. Зараз ми вимагаємо від вас проведення референдуму щодо грального бізнесу. Якщо люди вирішать, будь ласка. Але люди проти, і ми вважаємо, що це зло. Вимагаю поставити на…

стаття 63 "Видача ліцензій та порядок її оплати". А ви знаєте, сьогодні буде великий тест для нашої Верховної Ради, хто вступив в корупційний зговір і вже домовився, скільки він буде мати від цих ліцензійних умов, і ті, хто дуже добре розуміють, що шлях створити з нашої країни гральну зону – це не шлях успіху України. Сьогодні цей парламент буде проходити тест на адекватність, на адекватність тих людей, які думають про майбутнє і які розуміють, що не можна при нашому рівні бідності сьогодні запускати міжнародних спекулянтів, які будуть оббирати наших людей в казино та гральних залах. І тих, хто розуміє, що треба країну захищати тим, що приймати розумні рішення, щоб створювати професійні команди, щоб виконувати сьогодні Мінські угоди. Тому ми звертаємося до вас, давайте об'єднаємося та відправимо цей законопроект на смітник, а приймемо відповідальні рішення. Прошу поставити на підтвердження. Прошу визначатися та голосувати.

"Відмова у видачі ліцензій", стаття 64. У нас з вами сьогодні є шанс відмовити всім тим, хто лобіює цей законопроект, у праві створювати в країні велику гральну зону, перетворювати сьогодні українців на жебраків, заганяти людей у суспільні борги. Сьогодні у нас з вами є шанс об'єднати зусилля та сказати "ні" "ні" сьогодні казино та гральним автоматам в Україні. Так, 10 років назад, зміг зробити український парламент. Давайте і ми з вами сьогодні відкладемо в бік наші політичні амбіції, об'єднаємося для того, щоб захищати свою країну, захищати від хвороб, від лудоманії, від боргів, захищати нашу любиму Україну, а не створювати умови для іноземних спекулянтів.

Ми з вами дуже добре розуміємо, що всі ці запобіжники, які прописані у цьому законопроекті, їх писали ті люди, які дуже добре розуміють, що їм треба з України зробити велику гральну зону. Ви ж дуже добре розумієте, як ми з вами кожен день втрачаємо незалежність, спочатку віддали землю, потім взяли великі кредити міжнародні, за які ми не зможемо розрахуватися. Зараз ви надаєте право іноземним компаніям заходити сюди з казино та з гральними автоматами, перетворюючи Україну на країну жебраків. Тому, колеги, давайте зараз все ж таки приймемо відповідальне рішення і будемо думати про майбутнє України як незалежної країни, а не країни казино та гральних автоматів. Ставлю на голосування поправку 2903 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Колеги, ви ж розумієте, що наша незалежність, наші діти, наше майбутнє не мають сьогодні ціни, не можна їх оцінювати як плату за гральний стіл, не можна їх оцінювати, як плату за гральний автомат, не можна сьогодні приймати таке рішення. Невже у вас немає дітей, немає батьків, невже ж ви не можете просто до них зателефонувати і спитати, як вони до цього відносяться? Невже ж ми не маємо сьогодні як парламент вимагати, щоб правоохоронні органи навели порядок і назавжди каленим залізом вивести з України нелегальний гральний бізнес? І ми з вами зможемо стати на ноги без казино і без гральних автоматів. Ставлю на голосування правку 2949 народної депутатки Королевської. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Колеги, я ще раз до вас звертаюся, немає тої ціни, яку ми можемо заплатити за майбутнє України. Не маємо ми права після того, як були прийняті антиконституційні рішення щодо розпродажу української землі, щодо зняття банківської незалежності, фінансової незалежності країни, після того, як ви взяли на дуже невигідних для країни умовах кредит Міжнародного валютного фонду, а після цього, як вишенька на тортику, ви запропонували, щоб повернути казино та гральні автомати. Колеги, будь ласка, зупиніться, не можна так ставитися до своїх людей та до своєї країни. Зупиніться, будь ласка, всіх грошей не заробиш, сьогодні треба приймати інше рішення. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3143, Королевська. Шановні колеги, стаття 68 "Плата та строк дії ліцензії на організацію та проведення букмекерської діяльності, плата за букмекерські пункти". Колеги, я ще раз до вас звертаюсь, ну, немає плати за майбутнє України, ну, не можемо ми з вами опускатися до того рівня, щоб наповнювати бюджет України, сподіватися на це, тому що всі з вас дуже добре знають, що бюджет від цього не наповниться, що все це буде нелегально працювати, що все це буде корупційні доходи. Але ж навіщо сьогодні взагалі обговорювати питання розплати України за гральний бізнес? Ми розуміємо, що на вас може давлять міжнародні спекулянти, може вони вимагають або ви вже з ними у зговорі? Але ж, ну, все ж таки, ви ж народні депутати, вас же обирали люди! Давайте в бік відложимо цей законопроект. Ставлю на голосування поправку 3050 народної депутатки Королевської. Прошу визначатися та голосувати.

"Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів та за ліцензію на гральний автомат". Колеги, ну, ви правда думаєте, що якісь гроші можуть компенсувати здоров'я та майбутнє наших дітей, наших людей? Ви справді думаєте, що в наших людей так ще багато залишилося грошей, що треба відібрати останнє? Ну, навіщо ж ви це робите? Ну, сьогодні в нас з вами є шанс приймати ті рішення, які потребують люди. У нас з вами є гроші в країні, які можна сьогодні спрямовувати на перегляд прожиткового мінімуму та пенсій, у нас є сьогодні з вами можливості створити умови, щоб розвивалася наша промисловість, щоб сьогодні захистити наших селян, захистити тих, хто захищав нашу країну в різні роки. Навіщо ви сьогодні віддаєте країну під гральні заклади і казино. Ставлю на голосування правку 3088 народної депутатки Королевської. Комітет не підтримує. Прошу визначатися та голосувати.

стаття 70 "Плата та строк дії ліцензій на організацію та проведення азартних ігор". Колеги, ну, це мародерство, мародерство, коли останні гроші ви в людей хочете відбирати шляхом того, щоб людей заразити лудоманією, шляхом того, щоб створювати сьогодні умови для розвитку казино і створювати там робочі місця. І люди від безвихідності йшли туди, щоб хоч якось підтримати свої родини. Колеги, ну, ви ж вроде як розумні люди. Ми вимагаємо сьогодні відкласти цей законопроект, не приймати рішення щодо повернення казино в Україну. Ми звертаємося до вас, "Опозиційна платформа - За життя" підготувала антикризовий план, і ми можемо вам надати сьогодні дорожню мапу, як підняти економіку та захищати людей. Ну, не треба для цього створювати казино та гральні заклади. Для цього треба приймати розумні рішення.

За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наталія Юріївна, на інших не наполягаєте? Ні? А, наполягаєте. 3183. трошечки залишилося, у нас все ж таки, знаєте, надія умирає останньою. І ми все ж таки сподіваємося, що ми зможемо достукатися до сердець сьогодні батьків, які є в цьому залі, людей, які не вважають, що в нас діти низької якості в Україні, що їх можна здавати в рабство в гральні заклади, людей, які розуміють, що сьогодні майбутнє України – це не гральні зони, що майбутнє України – це відновлення нашої індустріальної потужності. Це відновлення наших літаків, відновлення нашого космосу, відновлення наших суднобудівників, це відновлення наших фермерів, це переробка, це створення додаткової вартості, це майбутнє нашої країни, одної з найкращих і найпотужніших у світі. І це, точно, не шлях створювати казино та гральні заклади. І ми до вас звертаємося, шановні. Будь ласка, ще є декілька хвилин до прийняття цього рішення, подумайте! Ставлю на голосування 3198. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

а ми пропонуємо ввести політичну відповідальність за порушення умов сьогоднішнього закону. Що буде з тими, хто проголосує сьогодні, отримає якісь свої, може бути, винагороди? Ті, хто скажуть, що наша країна – це країна казино. Яка буде для вас потім відповідальність? І ми звертаємося до людей. Вивчіть, будь ласка, список тих, хто сьогодні буде голосувати за нашу країну, як за країну казино та гральних автоматів, за країну, в якій дітям ні школи будують, ні спортивні майданчики створюють, ні виплати індексують, ні допомагають родинам, а за країну, в якій вважають дітей низької якості і вважають, що це країна повинна бути казино та гральних автоматів. Ставлю на голосування 3198. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

"Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу азартних ігор та організаторів азартних ігор". Колеги, так може тут, у залі, вже повісити рекламу "Партія "зелених" за азартні ігри"? Вже може чітко кожен скаже, за що він, може, поіменно прорекламуємо кожний гральний заклад? О якій рекламі ви говорите о яких казино ви говорите, коли сьогодні діти не знають, як підуть навчатися 1 вересня, коли половина родин паралізована та не може звернутися до лікарів? І ви закриваєте сьогодні більшість медичних закладів в той час, коли ви продовжуєте цю медичну реформу Супрун, коли ви розколюєте людей далі по мовному принципу. І ви вважаєте, що об'єднаєте країну сьогодні казино і гральними закладами? Вимагає зняти цей законопроект. Ставлю на голосування правка 3248. Прошу визначатись та голосувати.

Колеги, це ж добре, що ви хоч гарантії організаторам азартних ігор пропонуєте, но ви не виконуєте гарантії людей на отримання освіти, які у нас запропоновані і визначені в Конституції. Ви не виконуєте гарантії людям щодо доступу до медичних послуг, но зато ви точно пропонуєте гарантії організаторам азартних ігор. Колеги, може, вже досить? Ну, почудили трошечки, посмішили трошечки людей, ну, дуже погано людям сьогодні живеться. І треба приймати рішення гарантій щодо отримання гідної пенсії та гідної заробітної плати, гарантії щодо доступу до робочого місця, гарантії дітей щодо отримання освіти, а не гарантії для тих, хто буде наживатися на людях. Ставлю на голосування поправку 1418. Прошу визначатись та голосувати.

ми вже з вами дійшли до розділу ХІІ та підемо вже до "Перехідних положень". Майже закінчується розгляд цього законопроекту. І дуже сумно, що в цьому залі не знайшлося тих, хто би сьогодні зупинив розгляд цього питання. Але ж у нас з вами є шанс, є шанс не голосувати за цей законопроект, є шанс довести людям, що питання захисту людей для вас найголовніше, найголовніше, що питання, яке сьогодні треба розглядати, захищати нашу країну, це все ж таки першочергове, що не для цього вас обирали в парламент, щоб повернути казино, розпродати українську землю та здати в заручники міжнародним спекулянтам фінансову незалежність України, щоб набрати кредитів та піти геть. Ну, не для цього, я сподіваюсь, вас обирали. Тому ми до вас звертаємось не голосувати за цей законопроект. Ставлю на голосування правка 3248. Прошу визначатись та голосувати.

нашої України. За майбутнє нашої країни як все ж таки незалежної держави. За майбутнє нашої України, в якій хочеться народжувати дітей. Дітей, які себе відчували впевнено в майбутньому. Дітей, які б знали, що держава їх завжди захистить, що держава виконає відносно до них свої обов'язки, що держава ніколи не буде їх ображати і говорити, що вони якоїсь не тої якості народилися. Давайте об'єднаємо свої зусилля для того, щоб не тільки словами, а ще й діями довести всій нашій країні, що в цьому парламенті є адекватні люди, які можуть приймати відповідальні рішення, є адекватні люди, які не дозволять розпродати свою країну остаточно. Ставлю на голосування 3256. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. 3498, остання правка Наталії Юріївни. це остання правка цього законопроекту, це останні хвилини поки що наша країна залишається вільна від казино, від гральних закладів, від спекулянтів і від мафій, які за цим стоять. Колеги, будь ласка, згадайте про своїх рідних і близьких. Згадайте про тих, хто вас обирав, згадайте про те, що у нас є з вами спільна мета – захистити нашу країну. Ну, не можна під час, коли в країні йде війна, під час, коли люди потрапили у стихійно лихо повені, під час, коли бушує коронавірус, коли наша країна сьогодні в складній економічній ситуації, під час всього здавати людей, здавати незалежність, здавати майбутнє нашей страны. Не голосуємо за цей законопроект ні в якому вигляді, будь ласка. Мріємо сьогодні про те, щоб наша країна встала з колін… Дякую. Наполягаєте на голосуванні за цю правку? Не наполягаєте. Йдемо далі. Дякую. Магера Сергій Васильович. Наполягає на правках? На На яких правках наполягати будете? Домовились. Включіть, будь ласка, мікрофон. 13:21:16 ГРИБ В.О. Шановні колеги, ми сьогодні вже дуже багато почули від Наталії Юріївни Королевської. Ну, знаєте, уваги, я так розумію, дуже не зважали. Тому що правки підтримували не всі. Я хотіла б зараз звернутися до вас в першу чергу, щоб ми з вами подумали про те, а звідки ж будуть братися 4 мільярди, які ми сьогодні пропонуємо за рахунок грального бізнесу привнести до нашого бюджету? От, уявіть собі, будь ласка, ці 4 мільярди потрібно буде помножити ще на 10, і це 40 мільярдів гривень, які підуть з кишень наших з вами людей. Де вони їх будуть брати? Скажіть мені, будь ласка. Мені здається, це якраз оті кошти, які сьогодні будуть виносити просто з дому, щоб віддати останнє. колеги, я розумію, що це нецікаво, але подумайте. Це великий гріх. І сльози матерів, дітей, дружин всі будуть на вашій совісті – совісті тих людей, хто сьогодні проголосує за цей законопроект. Так, його неможливо вже зняти з порядку денного. Але сьогодні від кожного з вас буде залежати, яким чином буде зараз жити наша країна. Від нас з вами буде залежати, чи будуть у нас ще такі виступи, як, ви пам'ятаєте виступ пані Ольги Бєлькової? Коли людина зі сльозами на очах говорила про те, що у неї в родині є така велика проблема. І якщо вона не впоралась з цією проблемою, то, як ви думаєте, інші зможуть впоратися з нею? Так, тут деякі люди говорять, одним гріхом, знаєте, менше, одним більше. Але я вам хочу сказати, що от якраз той гріх, який сьогодні ви можете на себе взяти, він може поставити останню крапку в тому, яким чином ми всі будемо з вами жити далі, яким чином буде розвиватися наша країна. І коли ми говоримо про те, що це просто легалізація того, що сьогодні є в тіні, я з цим не погоджуюся. Тому що сьогодні, якщо ми розуміємо, що це є нелегально, а все ж таки воно існує, то в майбутньому це буде існувати в десятки разів більше. Тому давайте ми просто сьогодні зупинимося, почуємо один одного і все ж таки не будемо голосувати за цей законопроект. Я всім дуже дякую. І ще раз. Я розумію, в усіх у нас є справи, і зараз ми говоримо про все що завгодно, щоб недослухатися все ж таки до голосу серця, до голосу розуму. Давайте ми подумаємо. також пропоную все ж таки керівнику комітету зараз прийняти остаточне рішення і призвати всіх в цій залі проголосувати проти цього законопроекту. Дякую вам. Дякую, Вікторія Олександрівна. Наступний виступаючий – Соболєв Сергій Владиславович. Ви на всіх правках будете наполягати? 13:24:38 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я перш за все хочу по процедурі розгляду. Ну, ви ж бачите, повна абсурдність. Ніхто не слухає. Ніхто не розуміє, які правки. Більше того, авторам дуже важко зорієнтуватися, оскільки правки до різних розділів. Ми порушили Регламент. Я, користуючись статтею 48 пунктом 3, 4 і 5, хочу повернути нас в законне регламентне русло розгляду цього питання. Ми не можемо розглядати далі таке важливе питання через, фактично перескакуючи через десятки правок, які між собою не пов'язані, а ті, які пов'язані, в разі якщо хоч одна правка пройде, злітають десятки інших незрозумілих. Тому я хотів би з цього, власне, почати. Я хотів би, оскільки ми не голосували, це ваша була пропозиція з голосу.От я, наприклад, один з тих, хто не погоджується з такою процедурою розгляду і далі іти суттєво по правках. А моя перша правка стосується назви. Я вважаю, що державні лотереї – так, казино – ні. Сергію Владиславовичу, цю пропозицію жодна людина в залі не озвучила як негативну. Шановні колеги, тоді наступного разу поставимо її на голосування. Правка номер 3, наполягаєте на голосуванні? Ставлю на голосування правку номер 3, прошу визначатись та голосувати. Комітетом не підтримана. За-83 Рішення не прийнято. Правка номер 13, Соболєв. Я ще раз звертаю увагу, що, на жаль, або, на щастя, це вимога Регламенту. І парламент може відступити, користуючись процедурою ad hoc, але така процедура не була запропонована. Тому я прошу повернутися в законне регламентне русло і голосувати правку за правкою. Тоді буде хоч логіка розгляду. Друга моя правка номер 13 стосується майже того самого регулювання. Я пропоную чітко встановити всі межі для державних лотерей, де всі доходи ідуть безпосередньо в бюджет держави. Все інше, те, що стосується букмекерської діяльності, казино, гральних закладів, все це іде абсолютно по іншій схемі, тіньовій схемі, які відпрацьовані в усьому світі, ніхто їх не може зупинити. І чи щось принаймні отримає від такої, на мій погляд, злочинної діяльності бюджет держави, я в цьому маю дуже великий сумнів. Тому, перше, повертаємось до Регламенту, а далі по процедурі. Дякую.

13:28:02 СОБОЛЄВ С.В. Шановний Голово, я розумію, що у вас за спиною стоять ключові лобісти. Так, наведіть крупно, щоб всі розуміли, хто штовхає країну в цю безодню злочинності, корупції, тіньового ринку, вбивств, самогубств. Наведіть і подивіться, ви навіть не слухаєте мене. Але я все-таки втретє звертаюся до вас. Є 48 стаття Регламенту, пункт 3, пункт 4 і пункт 5, який чітко визначає порядок розгляду цього питання. Будь ласка, хочете змінити, ставте на голосування, скористайтеся процедурою ad hoc. А по суті цієї правки, ця правка фактично визначає терміни. І я пропоную відокремити державні лотереї, 100 відсотків доходу від яких іде в державу, які є в кожній країні світу. Це прозорий ринок і абсолютно прозора процедура зарахування і перерахування коштів в бюджет держави. І ті тіньові… Ставлю на голосування 24 правку Соболєва. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Підійшли колеги з комітету, запропонували, і було зазначено, що з такою пропозицією були згодні і автори правок. Тому що по блоку автор правок може більш якісно відобразити своє бачення щодо тих чи інших пропозицій. Шановні колеги! Я дивлюсь, не дуже цікаво, що по блоку, що по черзі по правкам. Тому така пропозиція була мною озвучена на початку нашого засідання під час розгляду цього питання, ніхто не виступив проти. Однак, якщо така позиція є, і ви наполягаєте на голосуванні за зміну процедури розгляду цього питання, а саме поблочно по правках від народних депутатів України, добре. Ми зараз, і нам це дозволяє Регламент, правильно, поставити це питання на голосування. 150 голосів, це процедурне рішення. Правильно? Правильно. Зараз я його поставлю. це процедурне рішення, це можна. Олександре Сергійовичу, ви знаєте Регламент. Нормально? Всіх влаштовує? Заперечень нема? Ставлю на голосування щодо того, як ми розглядаємо правки, що ми йдемо не по черзі поправкам, а по блокам, по авторам правок, так, як це робила Наталія Юріївна зараз. Дивіться, це Дивіться, це процедурне рішення, стаття 119. Михайло Миколайович, ми це з вами особисто розмовляли з приводу цього питання. Давайте не будемо, ви це знаєте не гірше ніж я. Я не почув. Соцеконом для Папієва, він вже у мажоритарники пішов? Готові голосувати? Я зараз ставлю на голосування пропозицію щодо того, що правки будуть розглядатися по авторам, а не по черзі, як це було запропоновано представниками комітету, і ніхто не висловився проти. Можливо, Олеже, ви говорили, Олеже Анатолійовичу, але, при всій повазі, цього не було чутно. процедури Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. В даному випадку ви ставите на голосування процедуру аd hoc, яка відрізняється від процедури, передбаченої Регламентом, а відтак вона потребує 226 голосів "за", а не 150. Дякую. ні, тому що 119 стаття, де розгляд законопроекту в другому читанні, це 150. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято в будь-якому випадку. Правильно? Немає заперечень, Сергію Володимировичу? Немає. Дякую. Рішення прийнято. Продовжуємо нашу роботу. Правка номер 32. Ні. Правка номер… Ні, немає процедур. Немає з мотивів під час другого читання, ви ж Регламент добре знаєте, Іване Івановичу. Сергій Владиславович Соболєв, 32. 13:33:55 СОБОЛЄВ С.В. Дякую. На жаль, не була підтримана моя процедурна пропозиція, тепер ми далі йдемо, розриваючи фактично голосування, але будемо так працювати. Ви задали такий тон гри. Добре. Те, що стосується моєї 32 правки. Вона безпосередньо пов'язана з ключовим визначенням, а що ж таке азартні ігри казино. Якщо ми це не визначимо згідно з тим, що я запропонував, фактично далі і виникнуть ці так звані казино в 3-зіркових готелях, ці так звані казино в нічних незрозумілих клубах, де облік взагалі буде неможливий. Далі будуть нести кошти дітки чиновників, які беруть хабарі. Бо ви ж розумієте, хто програє в основному в казино, ви ж не хочете це врегулювати через картки. Банківські картки – і ніяких питань не буде з відмиванням тіньових капіталів. Я подивлюся, хто банківські картки буде свої офіційно в казино… Ставлю на голосування 32 правку Соболєва. Комітетом вона не була підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-111 Рішення не прийнято. Правка номер 40, Соболєв. Я дуже добре працював з тим, хто сьогодні є доповідачем по цьому закону. Ряд правок незначний врахований, от ключові правки якраз не були враховані. Одна з них – це, власне, регулювання букмекерської діяльності. Я не зовсім розумію, як можна це підводити під дію цього закону. Повинне бути окреме регулювання, бо це – окремий вид діяльності, де якраз тіньовий сектор є найбільш задіяний, і те, що пробують сховати за загальними нормами і підвести просто окремою рискою – букмекерська діяльність в переліку загалом всіх видів діяльності, це буде втрата для бюджету, це буде збільшення корупційної складової, і взагалі мене дивує наш антикорупційний комітет. Невже ви не бачите, що кожна норма, яка є в цьому законі, особливо яка підготовлена до другого читання, це повна загроза і ризик корупції в країні, її розцвітання? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 40 правку. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

йде мова? Просять підвести під єдине поняття "ключових" фірмовий стиль, назву, логотип, і в це затягнути всі види діяльності, включаючи державну лотерею, яку, я підтверджую, це є в усьому світі, це суттєвий дохід держави і державного бюджету, і всі інші види діяльності, де відбувається "брудне" відмивання "брудних" грошей. Тому я прошу розділити це, і моя правка саме цього і стосується: державні лотереї – це одна ситуація регулювання, всі інші види – це інша ситуація, і тому це треба зробити, це очевидно. На жаль, я думаю, що багато з колег навіть не може зорієнтуватися, як можна перескочити з правки, яка стосується букмекерської діяльності, на цю діяльність. Але на жаль... Будь ласка, ставиться на голосування 47 правка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Фактично в цій правці я пропоную прибрати пункт, де взагалі відсутнє регулювання того, а що таке, власне, є букмекерський пункт. Що це є? Яким чином ви будете там вести облік? Як ви це будете контролювати? Як ви будете перевіряти те, що там відбувається? Я розумію, що грають всі або там інші, а виграють одні, в кінцевому варіанті ми розуміємо, що це російське гасло тієї компанії, яка представлена в Україні зараз і яка іде по всіх каналах телебачення як ключова реклама, це страшне, те, що нас втягує в чергові корупційні схеми. Я розумію, що в цій залі лобісти цих корупційних схем, вони хочуть їх провести. Але я думаю, що здоровий глузд повинен перемагати. І тому я прошу підтримати мою правку і чітко викинути цей пункт, бо він взагалі не визначає порядок існування такої діяльності і таких... Ставиться на голосування 53 правка народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. Це теж стосується того самого розділу, але я хотів би вжити інші аргументи. От дивіться, зараз в країні ж існує не лише підпільні казино, підпільні легальні букмекерські контори, інші види обдирання людей, ви не знаєте про те, що сьогодні десятки тисяч пенсіонерів підсіли ще під цікаві російські лотереї, де вам приходять "листи щастя", про це знають практично всі пенсіонери, на гарному папері. Розказують про те, які ви надприбутки будете отримувати, якщо купите цю книгу, вартість якої 10 гривень, а ви за неї платите 200. Потім ви виграєте мільйони. Всі знають про легальність цього існування. Я звертаюся до Смілянського, де через "Укрпошту" є офіційна мережа залучення пенсіонерів до цієї страшної хвороби. Ми це не регулюємо. Ми пробуємо врегульовувати тіньовий ринок тіньовими методами. Саме тому я і пропоную підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 72 правка народного депутата Соболєва. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Наступна правка 82 народного депутата Соболєва Сергія Владиславовича. Ця правка стосується якраз квінтесенції того, що вважати виграшем. Я ще раз підкреслюю, якщо в державних лотереях це прозоро і зрозуміло, жодна копійка не може піти наліво, все іде на соціальні програми, безпосередньо сплачується в бюджет. Все, що пропонується далі і схема відмивання "брудних" грошей, яка пропонується через віртуальні казино, електронні казино, і всі інші схеми обдурювання людей фактично нічого спільного не має ні з математикою, ні з вищою математикою, бо те, що запропоновано, це якісь ефемерні цифри і формули, які навіть логіки не мають. Логіка в одному – як зідрати і як потім не сплатити податки. От в цьому є логіка. Тому я прошу… фактично я визначаю абсолютно чітко з авторським колективом, як уникнути тіньових схем. На жаль, комітет це не підтримав. Я прошу підтримати. Ставлю на голосування 82 поправку народного депутата Соболєва Сергія Владиславовича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За – 82, рішення не прийнято. Ой, 91, перепрошую, рішення не прийнято. Наступна поправка 90 народного депутата Соболєва, будь ласка. Це правка, яка стосується безпосередньо ключової термінології. Так які ж лотереї у нас будуть дозволені? Моя позиція. Я подивився, позиція десятків народних депутатів, які подавали правки до цього розділу, - державна лотерея. Я саме так і хотів би це назвати. Давайте згадаємо гасла, з якими політичні сили йшли на вибори. Та якби в страшному сні виборець міг уявити собі, що ключове питання зараз – це буде питання лотерей, це питання відмивання "брудних" грошей через так звані казино і все інше, – я думаю, для виборця це було б відкриття, що виявляється, це є ключовою програмовою засадою Президента, його партії і тих, хто це підтримує в цій сесійній залі. Я зараз не кажу про аспекти медичні, про аспекти психіатричні і психологічні, хвороби які є. Про це ми поговоримо далі по правках. У мене велике прохання підтримати мою правку, яка це регулює.

За-76 Рішення не прийнято. 97 правка. 13:44:15 СОБОЛЄВ С.В. Моя пропозиція тут достатньо проста. Я пропоную виключити цей абзац, який регулює питання виплати. Бо так, як це врегульовано в цьому законі, я потім пропоную, як це вирішити в наступних статтях, – це фактично є можливість легального узаконеного уникнення від оподаткування. Це є можливість обійти наші всі міжнародні зобов'язання по боротьбі з корупцією. Я дивуюсь, чому антикорупційний комітет мовчить, чому мовчить голова антикорупційного комітету, який чітко вбачає ці ризики. Ви подивіться застереження, які зроблені науково-експертним управлінням, ви подивіться, які застереження стосовно цього зроблені фахівцями цього ринку, який врегульований в інших країнах, але абсолютно в інший спосіб. Моя пропозиція є виключити це і далі повернутися до цього розділу, який буде іти, там поправки колег теж дуже непогані. Але, на жаль, зараз ніхто нічого не слухає, є вказівка і все. Ставлю на голосування 97 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

можливо, десятків тисяч, а, можливо, сотень тисяч наших громадян, які підсіли на цю страшну хворобу, або ті, хто вважає, що програти мільйон за вечір – це ніщо. Про що іде мова? Автори запропонували так звані самообмеження і самоконтроль. Тобто програвай мільйон доларів за вечір, програвай 5 мільйонів доларів за вечір. Якщо вони не твої, якщо вони корупційні, якщо це хабар, який принесли черговій установі державній, то які проблеми. Моя пропозиція абсолютно в іншому. Якщо ви вже і хочете вводити обмеження, це не може бути самообмеженням. Це повинна бути абсолютно законодавча процедура, яка не дозволяє спустити останню квартиру, щоб потім дітей висиляли, бо це, виявляється, не діє норма захисту дітей в разі, якщо ти програв, не дай Боже, в казино, недолугий батько чи мати.

За-84 Рішення не прийнято. 107 правка, Соболєв. 13:47:14 СОБОЛЄВ С.В. Ця правка стосується того самого регулювання, це виплати фінансової операції. Я хочу звернутися до логіки якоїсь. Ну, от дивіться, запроваджено, добре, що з обмеженнями, але, на жаль, все одно дикий ринок з купівлі-продажу земель сільгосппризначення. Ну, зрозуміло, що той, хто отримає, а тепер вже всі зрозуміли, що за пай людина не отримає більше тисячі умовних одиниць, а далі є пропозиція – піди і програй ці гроші в казино. Моя пропозиція є абсолютно чітка, ми повинні врегулювати настільки прозоро цей ринок, і моя пропозиція і ця, і наступні саме в цьому і полягають, щоб ні в якому разі не дати ні шпаринки тим, хто зараз програє незаконно зароблені гроші корупційні, а далі тим, хто через схеми ці гроші буде виводити і не сплачувати податки. Моя пропозиція підтримайте це. Є пропозиція інших авторів, це буде добре. ГОЛОВУЮЧИЙ. 107 правка Соболєва. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. 110 правка, Соболєв. Ця правка безпосередньо пов'язана з так званою віртуальною грою. Це те, що проконтролювати буде взагалі неможливо. Сервер в Росії, далі узаконений через третю країну, далі ці кошти сплачуються в Україні, але поступають Росії, далі йдуть ці кошти агресору, який вбиває наших громадян. І ви це узаконюєте, свідомо узаконюєте. Ви це робите свідомо. Ви це робите для того, щоб хтось в цій залі і за її межами, десятки людей отримали надприбутки від цієї злочинної діяльності. Я думаю, що такі схеми повинні бути зупинені. Ця стаття дуже важлива, вона дає можливість або узаконити ці схеми, або їх зупинити раз і назавжди. Там по ходу поправок ще десятки правок є моїх колег, які на це пішли, в тому числі із фракції більшості. На жаль, пройшла зовсім інша процедура. Я пропоную підтримати мою правку. 110 правка Соболєва. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

якось так дивно відбувається, що він, ніби, автоматичний, але самі "жирні" справи потрапляють до одних і тих самих суддів. Хоча в судах працюють десятки людей. Оце приблизно те саме. Генератор випадкових чисел це, власне, те, що повинно, на мій погляд, бути обов'язково в ліцензійних умовах. Бо генератор може бути поставлений таким чином, що казино або гральний заклад виграє 99 а 1 відсоток іде на все інше. Ви це узаконюєте. Ви це робите свідомо. Я думаю, що авторів таких правок на друге читання, бо перше читання було набагато краще, треба потім виводити на майдани і показувати, ось вони, ці автори, які узаконили цю процедуру, які зробили такий принцип. Я прошу підтримати мою правку. Якщо ви вже ідете на це, то принаймні в ліцензійних умовах це заявляйте. Дякую. Дякую. 113 правка. Ставлю її на голосування, вона була відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. Хто ж має право грати? 21 рік, особа, яка не має обмеженого доступу до гральних закладів, особа, яка є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, в який внесені колись будуть, щоб їх не допускали до гральних закладів. А от коли починається розшифровка, а що таке недієздатна особа, ви побачите, що зроблено можливим формально навіть недієздатним особам грати. Я вже не кажу про психіку особи, якій 21 рік, і яку ви будете ламати. А віртуальні казино, коли скористаються карткою твого батька чи мами, а потім це трагедія в родині буде, про це взагалі не кажу. Тому ця правка якраз направлена на те, щоб виправити цю страшну ситуацію, щоб не підсаджувати молодь на оцей страшний гачок, бо, на жаль, вони будуть програвати не свої гроші. Вони будуть програвати або чесно зароблені гроші своїх батьків, або нечесно зароблені на хабарах гроші… За-85 Рішення не прийнято. 136 правка. Чому навчив цей період, коли гральний бізнес був поза законом? На мій погляд, пішли по страшній схемі. Замість того, щоб боротися з тими, хто відкриває незаконні казино, хто відкриває незаконні букмекерські контори, хто відкриває незаконні ті самі гральні зали автоматні, замість цього вирішили піти по схемі, яким чином це все відмивати. І на мій погляд, те, що відбулося більше ніж 10 років назад, коли у кожного працівника МВС, включаючи міністра, у працівників прокуратури і СБУ, от де треба було показати, як ви вмієте працювати. Чи хтось вірить, що така установа може легально працювати в місті, селі чи селищі? Ні. Вирішили піти по шляху, коли можна все це буде узаконити. Тому моя пропозиція: не робіть біди, бо потім біда вдарить по вас же. Дякую.

це буде там, куди не допустять взагалі нікого, хто не має право. І чим це далі закінчилося? А далі це закінчується вакханалією тотальною. Буде допущений будь-хто, відкривати можна будь-де, ніякого контролю немає. Фактично немає контролю за жодним принципом ведення такої діяльності. І це, на жаль, появилося навіть на другому читанні, а не на першому читанні. Знову-таки є автори, є люди, які це лобіювали. Це люди в основному з пропрезидентської фракції. Якщо це програма Президента Зеленського, прапор вам в руки, заробляйте таким чином гроші, тільки в бюджет ви нічого не заробите. І ви це побачите в перший же рік існування цього так званого закону. Тому наша пропозиція, якщо ви хочете узаконити, узаконьте це… Веде Ставлю на голосування 199 поправку народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Наступна правка 192. Сергію Владиславовичу, будь ласка, 13:56:10 СОБОЛЄВ С.В. Це фактично чергова поправка, в якій "Батьківщина" чітко регламентувала, як не допустити всі ці речі. На жаль, ця правка теж відхилена. Ви прочитайте мою правку. Вона дозволяє чітко врегулювати положення того, щоб існувала виключно державна лотерея. "Батьківщина" завжди на цьому наполягала і ми просимо це підтримати для того, щоб взагалі унеможливити корупційну складову, яка закладається в цей законопроект. Ясно, що ми за нього голосувати не будемо в такому вигляді. Ми будемо готувати окремий законопроект, який стосується регулювання державних лотерей, який дасть можливість реальні доходи в бюджет, а не відбивання і відмивання "брудних" грошей. Саме тому моя правка якраз і дозволяє зараз зупинити це. Принаймні на третє читання або повторне друге внести ті правки, які дозволять врегулювати виключно державні лотереї, відмовившись від всіх… Ставлю на голосування 192 правку народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Фактично те, що це знову таки не пристосовані приміщення, це те, що узаконюється фактично тіньова схема відмивання "брудних" грошей, дозволяє далі іти, ще далі. Фактично це буде повний розвал і анархія можливостей хоч якогось контролю. Узаконюється неконтрольований бізнес. Саме тому фракція "Батьківщина", не я один, колеги з інших фракцій подали десятки правок, які пропонують, як це врегулювати. На жаль, чи авторський колектив першого закону, чи ті, хто готували правки на друге читання, бачать тільки одне – це можливість уникнути відповідальності, бо тепер вже це буде узаконено, і можливість узаконити всі ці тіньові схеми. Тому "Батьківщина" і запропонувала, як зробити все можливе, щоб цього не сталося. Якщо ви підтримаєте цю правку, це відкриває шлях до цього. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 199 поправку народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-75 Рішення не прийнято. Наступна поправка 237-а. 13:59:11 СОБОЛЄВ С.В. Наступна поправка так само пропонує виключити цей тіньовий ринок, який тут узаконюються. Більше того, от я подивився по цілому ряду правок, і ті, що подала "Батьківщина", і ті, що подали інші депутати, вони дають можливість чітко визначити і встановити порядок подальшого існування саме державних лотерей. На жаль, тут це чергова лінія подій, по якій буде відбуватися букмекерський виграш, це знову іде узаконення тих тіньових схем, які і так діють. Ви їх узаконите тепер, і тепер жоден представник силових структур навіть не може на поріг зайти для того, щоб це перевірити, бо це є законна схема, вона дозволяє уникнути оподаткування. В чому логіка? Якби я бачив логіку, тоді б зрозуміло було, що можна правками щось виправити. Тут логіки самої немає. Саме тому "Батьківщина" і виступила проти в цілому такої логіки закону. Прошу підтримати мою поправку. Ставиться на голосування 237 поправка народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 244. Народний депутат Соболєв. 14:00:38 СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, те, що буде з наступного року під час електронного декларування, оце якраз і закладено в цій статті. В чому тут суть? Хочуть узаконити відмивання будь-яких нелегальних доходів через такі види діяльності: казино, букмекерська діяльність і всі інші. Моя пропозиція. Ми вступили у відповідні міжнародні організації, де ми взяли на себе зобов'язання тепер такими правками, які ви пробуєте провести на друге читання і проти яких виступає "Батьківщина", ви пробуєте фактично перекреслити саме електронне декларування, ви пробуєте перекреслити саму легальність доходів, яку легко було відслідковувати. А тепер це буде неможливо робити, бо ці виграші, почитайте статтю, яка закладена на друге читання, ці виграші фактично легалізують всі тіньові схеми.

За-85 Рішення не прийнято. 254 правка. Зараз ми переходимо, власне, до розділу, який регулює окремі види діяльності і по яких, власне, моя правка і покладена. Це початок, яким чином от починається контроль за таким видом діяльності Якщо це помилка, помилки треба виправляти. Але ж зрозуміло, що це ніяка не помилка, це свідомо закладена авторами система відмивання "брудних" грошей. Це свідомо закладена авторським колективом і особливо погіршена на друге читання система, при якій можна буде фактично узаконити будь-які схеми відмивання "брудних" грошей. Саме тому я прошу повернутися до редакції внесеною мною, вона співпадає ще з чотирма правками інших колег. Якщо ми це зробимо, далі можна хоча б проконтролювати, як буде відбуватися розгляд цього питання. Дякую. Ставлю на голосування 649 правку. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

тобто гральною залежністю, а вивести статистику долі людей. Прізвище таке-то, людина повісилась, коли програла останні гроші в так званих закладах; прізвище таке-то, людина винесла останні гроші з дому, нічим годувати дітей; прізвище таке-то, програна квартира, хата, де проживає багатодітна родина; прізвище таке-то... І от хотілося покласти кожному на стіл, бо любити все людство дуже легко, набагато важче, коли це відбувається у вас на окрузі, у вас безпосередньо у місті або в містечку, де такі трагедії відбуваються кожний день, а тепер ви узаконюєте ці трагедії. Тепер ця людина навіть або її родина не може звернутися нікуди, бо це все буде кришуватися на державному рівні.

Дехто думає, от поставимо велику ліцензію, щось зберемо в бюджет, можливо. Таким чином це відсіче будь-які тіньові схеми і все буде добре. На жаль, в тому варіанті, який поданий на друге читання взагалі ліцензійні умови дозволяють іти по найбруднішому шляху відмивання "брудних" грошей. Якщо за це виступає правляча коаліція… ну, я не знаю, не знаю, як можна за таке виступати! Наша пропозиція є абсолютно чітка: саме ліцензійними умовами виключити будь-які можливості уникнення оподаткування, будь-які можливості проведення незаконної діяльності, будь-які можливості для… Фактично бюджет буде недораховувати тих коштів, які ви нібито заклали в бюджет. Хоча ми ж чудово розуміємо, що не буде таких коштів. Тому я прошу підтримати правку, внесену мною. Ставлю на голосування 570 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято, правка не врахована. 570 правка. 14:06:31 СОБОЛЄВ С.В. Вибачте за повтори, які будуть далі в чотирьох правках, але ці чотири правки стосуються Інтернет-казино. Я думаю, що це є найстрашніша і найгірша закладена норма навіть на фоні всіх інших. Ця норма дозволить фактично узаконити будь-які види діяльності, які сьогодні визнані всіма авторитетними міжнародними антикорупційними організаціями як прямим способом відмивання "брудних" грошей. Це павутиння затягається на Україну для того, щоб тут, на нашій землі, це зробити як ключовий принцип, який буде дозволяти фактично через Інтернет-казино відмивати все. Ви не проконтролюєте абсолютно нічого, і це буде найстрашніша норма, яка буде діяти поруч з іншими страшними нормами. У мене є пропозиція по цій правці, я буду далі коментувати кожну наступну, виключити це із цих норм. Ставлю на голосування 276 правку. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. 580 правка. 14:07:57 СОБОЛЄВ С.В. Питання не в тому, що підтримана або не підтримана правка, питання в тому, що, ну, кожен для себе зважує, є якісь переваги від законопроекту, а є втрати. Я хотів би почути хоч одну перевагу від такого законопроекту. Я думаю, що єдина перевага, яка всюди фігурує, 4 мільярди гривень. Ну, вже багато, хто розказав у що обійдуться ці 4 мільярди гривень в кишені наших громадян – 40 мільярдів втрачених доходів. Але ж є і інші речі це речі, які так чи інакше пов'язані з іншими страшними наслідками легалізації цього. Я розумію, що ви хочете полегшати роботу МВС, прокуратури, СБУ, інших органів, ДБР, які тепер не повинні будуть розслідувати це, бо це законний спосіб. Але якщо іти по такій логіці, ну, давайте узаконювати вбивства, давайте узаконювати інші гріхи. Я думаю, що це найстрашніше, що... Ставлю на голосування 1382. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. 589 правка. 14:09:27 СОБОЛЄВ С.В. Це та сама правка, яка регулює ту саму норму, попробую вжити інші аргументи, якщо попередні не дійшли і не сприймаються. Ключова річ – для чого існують азартні ігри, і в якій формі вони існують. Ми фактично повертаємося до страшного ХІХ століття, не розуміючи, що на подвір'ї вже ХХІ століття. Не розуміючи того, що зараз прозорість цих ринків настільки проста і елементарна, тільки не закладайте ці норми в законі, який ви заклали. Але вас не це цікавить. Вас цікавлять зустрічі з власниками казино російськими, які зараз будуть легалізовані на території України. Вас цікавлять зустрічі з власниками букмекерських контор, які будуть легалізовані на території України. Вас цікавлять переговори з ними, які відмотки будуть, як це буде ділитися: в тіньовій схемі, ні.

За-77 Рішення не прийнято. 617 правка. 14:10:57 СОБОЛЄВ С.В. Пропозиція в 617 правці: виключити цей розділ, бо він змішав все. От все, що тільки можна підвести під так звані азартні ігри, тут фактично ви знайдете. Крім того, фактично навіть абсолютно спортивні речі, такі як більярд, такі, які стосуються інших речей, тут фактично змішуються і підводяться для того, щоб нібито був жупел, красива вивіска. Проведення змагань, творчих конкурсів, будь-яких інших змагань – це дає можливість уникнути цього. Але ж я бачу, як в очах блищить у авторів цих правок нездоровий блиск. Вони думають, що вони надурили тут когось? Вони думають, що вони надурили мільйони громадян України? Але це закінчиться дуже погано. Бо тепер всі наші громадяни, які підпали під цю залежність, або ті, хто почали грати в це щойно і ще не стали…

все, що передбачено цим законом, а є в інших законах, тепер застосовуються виключно норми цього закону. Але регулюються ці норми, про які я кажу, десятками законодавчих ініціатив. Там є дуже добрі норми, які не змішують азартні ігри, проведення спортивних змагань. Ви ж пробуєте це все фактично підвести під одну гребінку. Якщо це позиція вашої фракції, якщо це позиція Президента, тоді б хотілося почути хоч один "за". А так виходить, що після заборони замість того, щоб включити всі силові структури раз і назавжди забути про це, хочете грати в інших країнах – вперед, але не давайте можливість калічити українську молодь, не давайте можливість українських громадян калічити, – на це не йдуть. 636 правка, комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Державна політика підсаджувати на цей гачок залежності ще сотні тисяч громадян – у цьому державна політика? Державна політика відмивання "брудних" грошей, які отримують за хабарі, це державна політика? Державна політика – це узаконити фактично всі тіньові схеми уникнення оподаткування? Якщо це державна політика, то тоді скажіть мені, що таке мафія. Я думаю, що держава і мафія – це не тотожні поняття. Бо автори цих ініціатив на друге читання, на жаль, переплутали: ви там боролися із організованою злочинністю, з "паханами в законі", але ви тепер робите нових "паханів в законі", вибачте за сленг. Все, що ви робите ви фактично створюєте цілу сферу бандформувань, які це будуть контролювати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 639 правка. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. 649 правка. Моя правка абсолютно чітка і зрозуміла. Ну, яке державне регулювання, реєстрація? У мене є пропозиція: чітко визначити державний реєстр організаторів, щоб цей реєстр дозволяв моментально виявляти всіх порушників. На жаль, те, що пропонується в самій статті і далі розшифровується в пунктах, це фактично можливість узаконити найгірші, найбрудніші схеми. Невже це є мета цього законопроекту? Невже нічого кращого не змогли придумати? Саме тому я прошу підтримати мою правку і це зупинити. Ставлю на голосування 796 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Скільки це приміщень під нього треба виділити? Далі скажуть регіональні управління. Далі скажуть, що нам треба автомобільний транспорт. Далі скажуть, що нам же треба повне забезпечення, якщо є Міністерство фінансів. Ну це ж природно, що Міністерство фінансів повинно контролювати ці види діяльності. Ні, не підходить. Чому не підходить? Тому що, я думаю, абсолютно чітко закладена схема. Як в свій час створювався і пробували закласти тіньові схеми так званого продажу конфіскату, те саме відбувається тут. Спочатку викинуть мільярди на створення вертикальної системи управління, а далі ця система управління буде сама себе навіть не забезпечувати і будуть в кожному бюджеті казати: "Дайте, будь ласка, гроші на її функціонування". Тому це допустити не можна. Ставлю на голосування 792 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Бо логіка, яка закладена в усіх наступних статтях, це фактично передача повноважень цьому органу і відбирання їх у природного органу Міністерства фінансів, де є відповідні фахівці, де є відповідна підготовка. Для того це і створено, мабуть, для того, щоб далі узаконити не сам процес, а ще й "міжсобойчик", коли будуть домовлятися, яким чином регулювати все це. Якщо це є логіка фракції правлячої, ну, я не думаю, що вони дійшли до такого рівня. Мені здається, що ця правка повинна врегулювати раз і назавжди одну ситуацію, все, що стосується видів доходів - це повинно регулюватися Міністерством фінансів і повинні бути там відповідні підрозділи, які це відслідковують. Не може бути створено інший орган. Ставлю на голосування 796 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. 900 правка. 14:19:14 СОБОЛЄВ С.В. Фактично це правка, яка так само регулює, хто ж буде безпосередньо займатися контролем. Наша пропозиція абсолютно чітка і зрозуміла, яким чином Міністерство фінансів буде контролювати будь-який процес. Я сподіваюсь, що якраз в частині азартних ігор буде провалена ця норма, хоча я бачу, як активно в залі йдуть переговори і як активно в залі далі ті, хто кричали, що ми проти казино, будуть, опускаючи очі, забувати про те, що вони казали ще місяць назад, і активненько голосувати. Я так розумію, є пропозиції, від яких вони не можуть відмовитись. Я думаю, що тут повинна бути абсолютно чітка позиція:

Так само питання Міністерства фінансів. Де зараз ті фракції, які протягом десятків років лобіювали такі аналогічні законопроекти? Вони на смітнику політичної історії. Була можливість у тих, хто сьогодні створив більшість, врегулювати в тому числі і ці питання. Але, на жаль, лаври попередників їм не дають спокійно жити. Сьогодні, тільки сьогодні, а що буде завтра, нас не цікавить. Саме тому фракція "Батьківщина" чітко наполягає на тому, щоб була відповідальність за отакі горе-законопроекти і за такі поправки-горе, які пройшли на друге читання, і тепер пробують їх проштовхувати як закон. Наша позиція є чітка: державне регулювання повинно відбуватися саме через Міністерство фінансів і виключно державних лотерей. Дякую. 982 правка, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Що таке відкритість в сьогоднішніх умовах, ми чітко бачимо. Тому наша пропозиція полягає… абсолютно чітка: якщо ви хочете відкритості, це повинен бути ніякий не уповноважений орган, а це повинно бути Міністерство фінансів. Моя пропозиція полягає в наступному. От ви врахували мою наступну 995 правку. Це добре. Але ж ці правки кореспондуються. Якщо ви враховуєте наступну правку, як ви могли цю не врахувати? Дякую. 982 правка, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

регулювання ринку, а саме довести до ума і розуму заборону такого ринку грального бізнесу, всі правки якраз і полягають в тому, щоб це повернути до того, щоб надати органам, уповноваженим на це, і Міністерству фінансів, і органам силовим, дати зброю, якою вони зможуть боротися. Не штрафами, які перекриваються моментально через секунду доходами незаконними, а далі можна поділитися з силовиком нерадивим, далі можна поділитися з іншими представниками державної влади, і всі будуть заплющувати очі. Пропозиції фракції "Батьківщина", ви ще послухаєте не одну правку моїх колег, власне, в тому і полягають, щоб не допустити такі види злочинної діяльності. На жаль, ви не хочете до цього прислухатися. Ви шукаєте чергові лазейки, які ще погіршили цей законопроект на друге читання. правка, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

який дозволив би хоча б відслідковувати всі "брудні" операції. Те, що виписано тут, і порівняйте з тим, що запропоновано в моїй статті, це якраз і є пропозиція "Батьківщини", яким чином контролювати будь-які можливості уникнення від оподаткування. Але, на жаль, те, що запропонувала правляча фракція і коаліція, це фактично узаконити, як обійти оподаткування. І саме в такий спосіб зараз проводиться стаття за статтею для того, щоб потім неможливо було навіть притягнути до відповідальності. Тому "Батьківщина" виступає категорично проти такої системи так званого контролю. Дякую. Ставиться на голосування поправка 1033 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

регулює порядок статутного складеного капіталу, який формується. От ви вдумайтесь, в цій поправці, наприклад, не заборонено заведення в Україну "брудних" коштів з офшорних і напівофшорних юрисдикцій. Та весь світ з цим бореться, а Україна це узаконює. Бо, бачите, так треба правлячій коаліції і Президенту. Якщо ви читаєте уважно цей закон, почитайте мою правку. Давайте додамо до переліку пунктів, які є, так само офшорні юрисдикції, які не можуть сюди заводити "брудні" і "відмиті" кошти. Ви не хочете це робити. Чому? Кого це влаштовує? Я думаю, що це дуже цікава і важлива стаття. Якщо вас це влаштовує, більшість, я думаю, що фракцію "Батьківщина" і інші фракції це не влаштує. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1146 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-82 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1236. 14:27:06 СОБОЛЄВ С.В. Ви знаєте, коли логіка цієї статті, яка на друге читання пішла, полягає в тому, що, виявляється, онлайн-контроль дозволить зупинити всі несанкціоновані операції. А у мене питання: добре, несанкціоновані, а "брудні" операції по відмиванню "брудних" грошей це зупинить чи не зупинить. Тому на мій погляд моя правка абсолютно чітко регулює це питання, щоб не просто зупиняти будь-які такі операції, а ще й відслідковувати і далі весь ланцюг куди веде, в які кабінети веде ці "брудні" операції, де відмиваються "брудні" кошти. я думаю, що ця правка є дуже важлива, як і попередня. І в мене прохання її підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1236 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1283. Дуже цікава стаття. Власник майбутнього азартного закладу запустив особу, яка не мала на це права. В кінці-кінців про це дізнаються батьки, які втратили квартиру, земельну ділянку, які тепер вже можна закладати. Я ж думаю, там в законі недарма ця норма була заведена про так званий ринок землі, саме норма, яка дозволяє закладати в тому числі і під гральний бізнес. У нас скоро власники казино, яких ви сьогодні узаконите, будуть найбільшими латифундистами в Україні. Моя пропозиція зупинити таку практику на корню, а не потім постфактум штрафувати власника казино по заяві батьків. Та до нього на хату прийдуть мордовороти від власника казино, йому розкажуть, як йому вести себе, і я подивлюсь, хто подасть заяву. Моя пропозиція регулює це і не дозволяє… Ставлю на голосування поправка 1283 народного депутата Соболєва. Прошу визначатись та голосувати. 14:29:42

ті, хто готував законопроект на друге читання, мабуть, так і не зрозуміли суті, що суть не в тому, щоб узаконити тіньовий ринок грального бізнесу, а суть в тому, щоб це зупинити і дати зброю нашим силовикам, які б могли зупиняти це, дати зброю нашим судам, які б могли це зупиняти потім, дати зброю всім тим, хто хоче боротися з цим тіньовим ринком. Саме тому я просив би це зробити в тому вигляді, як я подав, бо ви врахували одну частину, іншу не врахували. Прошу проголосувати саме в моїй редакції. 1291, вона врахована частково, да? Автор наполягає на повному врахуванні цієї правки. Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію, прошу визначатися та голосувати.

За-93 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1315. 14:31:21 СОБОЛЄВ С.В. Попередні мої дві враховані, дякую. Але, на жаль, суть залишається та сама, і нам треба далі боротися з цим ганебним явищем, яке ви пробуєте узаконити, і з яким "Батьківщина" і Тимошенко боролася завжди. І так, про що суть цієї правки? Вона полягає в тому, щоб нам не дозволити через спеціальну процедуру адміністрування, яка тут закладається, уникнути оподаткування. Моя правка 1315 якраз дозволяє чітко через адміністрування побачити всі такі операції і зупинити їх негайно, не доводячи це потім до судових процесів і всіх інших, бо я уявляю, той, хто буде володіти ринком мільярдних доходів, як вони будуть корумпувати наші суди і силові структури і пробувати роздавати коврижки наліво і направо. А от моя система адміністрування, яку я подав і яка, до речі, співпадає ще з шістьма правками, не дозволяє це зробити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 1315. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

Та за 3 роки таке станеться, що потім розкопати цей ланцюг і розмотати цей ланцюг цих тіньових схем буде неможливо. Саме тому моя пропозиція і є чітка: ніяких відтяжок по таких речах, де бюджет буде втрачати мільярди, де фактично буде корумпована система правоохоронних органів, де ви не зможете захистити ні свою родину, ні свою нерадиву дитину, а, можливо, і радиву дитину, які підсадили на це. Бо схеми підсадки на це дуже прості і зрозумілі, це підсадка на наркотики. Шукають більш багаті родини, далі дають безкоштовно, далі заводять на екскурсію, а далі ця екскурсія закінчується втратою квартири, будинку, машини, доходів громадян.

За-86 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1417. Ця правка дуже оригінальна, як зробити так, щоб шестирічний хлопець зайшов у казино пограти. Дуже просто. Ви знаєте, що в нас відбувається з єдиними реєстрами, як цими даними наліво і направо торгують і як вносяться зміни в єдині реєстри? Що пропонують автори: один раз ти зайшов, показав паспорт, тобі є більше 21 року, і відповідно далі ти заходиш через реєстр. Люди, що ви робите? Ви хочете в такий спосіб узаконене… узаконити входження малолітніх? Чи щоб діти скористалися батьківськими узаконеними актами, коли вони будуть потрапляти в такі казино? Чи щоб заходили через Інтернет-казино, які ви узаконюєте? Та ви робите страшну біду в країні! Прислухайтесь хоч до чого! Я розумію, що воно вас не хвилює, поки це не вдарить по тобі, поки ти не відчуєш, що таке син наркоман, що таке… Ставлю на голосування 1365. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

буде далі постійно відвідувати такі гральні заклади. Я вже не кажу, в особи щось сталося, вона програла шалену, наприклад, суму або квартиру, і, вибачте, вона після цього звернулася в психіатричну лікарню, що є фактом, і неодноразовим фактом. Ця особа недієздатна. А ви, внесши її один раз, далі будете розкручувати. Вас це влаштовує? Робіть це, якщо у вас нема ні совісті, ні стида. Моя правка не дозволяє це робити. кожен раз ідентифікація особи, які є недієздатна з будь-яких причин. А ви, на жаль, це узаконюєте! Хто це робить? Автора, автора подайте! Ставлю на голосування 1365. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

подивіться "Один дома-2", як можна картку батька спустити навіть в найвідоміших брендах готелів. Подивіться будь-які інші фільми, де розказують про такі речі, які ви узаконюєте тут. у вас совість є чи нема? Навіщо ви це робите? Ви розказуєте про 4 мільярди доходів. Ні, я думаю, ви думаєте про інші доходи – про свої власні доходи, а тому під це ви будете підводити все, що завгодно. Ті, хто на сьогодні контролюють російську мережу казино по всьому світу, підійшли до вас, врегулювали все. Чи були вони в Офісі Президента? Не знаю. Але цей закон підкреслить чітко, чи зайшли туди, чи ні, коли ми побачимо ще й підпис Президента під цим законопроектом. Зупиніться! ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1382. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

а ти зобов'язаний через Інтернет пред'явити у випадку, коли це потребується, ще якийсь документ. Люди, ну, про що ви кажете? Як обійти це, вам вже 6-річна дитина розкаже, які вміють досить непогано користуватися Інтернетом. Я думаю, що все це тут закладено з однією метою – витягувати кошти у неповнолітніх, узаконити це, зробити це можливим. Бо що такі наші діряві державні реєстри? Коли сьогодні до пенсіонерів приходять і кажуть: "У тебе непогана пенсія, давай вигравай, ми тобі пропонуємо чудову гру". Де наші правоохоронні органи, які не бачать цього? Всі російські компанії тут пасуться. Так звана "Наша оселя" і всякі інші… Ставлю на голосування правку 1391. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

ви знаєте, унікальна правка. Спочатку дають можливість обійти цю норму і дати можливість малоліткам грати в казино, а далі кажуть: "А тепер ми встановлюємо відповідальність за це". За що ви встановлюєте відповідальність? За те, що ви узаконили? От чому "Батьківщина" з самого першого дня казала: ви спочатку відкрийте маленьку шпаринку, а далі в цю маленьку шпаринку полізе весь непотріб, всі найбрудніші схеми, всі найбрудніші ті, хто контролює цей ринок світовий. Я думаю, що ви це робите умисно. Тут немає ніяких помилок. Я уважно вивчив всю вашу структуру законопроекту, я уважно вивчив, що ви зробили і навіщо ви це зробили. І як би ви жадібно зараз не пили воду в урядових трибунах, вам це не допоможе. Треба буде відповідати. Дякую.

Спочатку ви дозволили обійти все, а тепер ви кажете: "Організатор азартних ігор зобов’язаний запровадити процедуру, навіть політику, що дає можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати), встановити дані, вік гравця". Та, люди, він що, сам на себе подасть потім в суд? Спочатку ви штрафи за це встановлюєте, а далі ви кажете: "Ти, дурень, пропустив малолєтку в гральний заклад, а тепер ти сам це встановлюй, виходь кайся, заплати шалений штраф і розкажи, що ти дозволив це зробити". Люди, ви хоча б не знущайтесь самі над собою. Ви читаєте законопроекти, які ви подаєте, ви правки читаєте, які ви подаєте? При чому, ви знаєте, що саме страшне? Якщо ви подивитеся, те, що було на першому читанні, там цього не було – там була абсолютно інша норма врегульована. Навіщо це появилось на другому... Ставлю на голосування поправку 1413 народного депутата Соболєва. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Фактично ви робите так, що організатор азартних ігор буде державною установою, тому що він зобов'язаний ідентифікувати особу, персональні дані, і тепер він буде власником цих персональних даних. І ви кажете: "Але він зобов'язаний дотримуватись Закону про неможливість розповсюдження ідентифікації персональних даних". Тобто він сам себе висіче? Та що ви робите? Я думаю, що це зроблено знову-таки свідомо. Посмішки на ваших обличчях дуже швидко закінчаться. Як завжди, циплят будуть рахувати по осені, і ви побачите, чим цей закон, так так само, як і спроба розпродати українську землю, для вас закінчаться. Я думаю, що тут буде відповідальність абсолютно чітка:

За-82 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1418. 14:44:40 СОБОЛЄВ С.В. А тепер взагалі унікальна ситуація. Обібрали гравця. Останнє забрали. Виселили з квартири багатодітну родину. А тепер кажуть, гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів. Та він хвора людина, за що він несе відповідальність? Якщо він закладає останню квартиру, машину батьків, якщо він закладає все, про що ви кажете, яка відповідальність цієї особи? А після цього ви ще його будете у в'язницю саджати, тому що він, бачите, порушив відповідну статтю Кримінального кодексу. Ну, він не несе відповідальності за свої дії. Ви його таким зробили. Саме ви. І ви в такій спосіб пробуєте це узаконити. І ви подвійно покараєте таку родину. Родина втратить власність. Далі родина втратить ту людину, яка, на жаль, хвора такою невиліковною хворобою. Ви знаєте, що ця хвороба невиліковна. Оце буде найстрашніша біда. Ставлю на голосування поправку 1418. Прошу визначатись та голосувати.

"особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження", "особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння", "особи визнані адміністрацією закладу небажаним", і так далі, і так далі, я завжди думаю, отут сидять майбутні власники казино чи ті, хто будуть коврижки від цього отримувати, ви що самі по собі вдарите? Ви самі себе покараєте? Да якщо ви вже запустили нетверезу особу, а ви ідентифікуєте це, ви будете далі себе карати і звертатися у відповідний регулятивний орган: покарайте мене, оштрафуйте мене, накладіть на мене таке покарання, якого не може бути? Навіщо ви це робите? Ви таким чином хочете підсадити цих осіб сусідніх з казино кабінетах на наркоту, на алкоголь і на все інше? Ставлю на голосування поправку 1427 народного депутата Соболєва. Прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1432. Сергій Владиславович, будь ласка. 14:47:29 СОБОЛЄВ С.В. Оце, власне, знову ж продовження тієї самої історії, кого ж не допускає власник казино, і перелік залишається фактично той самий. Мені здається, що дуже просто це зробити. Якщо ми будемо робити це відповідно до законодавства, всі попередні статті фактично захищають такого горе-власника. Всі попередні статті роблять неможливим притягнення його до відповідальності. Всі попередні статті роблять фактично законними перебування таких осіб, тому що це питання власника, який повинен їх ідентифікувати. Ви робите навіщо це? Для того, щоб сховати остаточно всі кінці в воду, щоб всі забули про автора законодавчої ініціативи або авторів, про того, хто поставить свій останній підпис, Президента країни? Я думаю, вам це не простять. Ставлю на голосування поправку 1432 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Ми знову пропонуємо врегулювати питання виключно державних лотерей, доходи від яких ідуть виключно державі, які є прозорі, які контролюються в усьому світі, які можна обліковувати, які можна чітко закладати. Я думаю, що отут якраз і буде розуміння. Навіщо до цього законопроекту фактично приєднали державні лотереї або будь-які лотереї? Щоб потім прикривати фіговим листочком ті неподобства, які є в цьому законопроекті? Чи це робиться з однією метою: сховати фактично ті тіньові схеми? "Батьківщина" виступає категорично проти цієї схеми, яка закладена тут. Бо це схема, яка приведе до страшної біди в країні. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1433 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1439. Народний депутат Соболєв, будь ласка. Це обов'язки гравця, тієї особи, яку Кіт Базиліо і Лиса Аліса затягнули в гральний заклад і думають, що в такий спосіб далі буде відповідати ця особа. От ви вдумайтесь в це. Законопроект складено таким чином, щоб вивести з-під відповідальності власників казино, гральних закладів, а перекласти всю відповідальність на особу, яка зайшла в цей гральний заклад. Коли контролер дозволяє пройти особі, якій завідомо нема 21 рік. Контролер дозволяє пройти особі, яка явно не відповідає фотопортрету, який виплив під час проходження через турнікет. Особі, яка фактично далі буде ще й відповідати за всі гріхи, крім того, що вона програє все, що тільки можна, своє чи батьківське, чи родинне. Я пропоную абсолютно по-іншому це врегулювати. Саме власники повинні за це… Ставиться на голосування поправка 1439 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1448. Народний депутат Соболєв. Так само це фактично те, на чому застерігала "Батьківщина". Ви робите винним фактично того, кого вже один раз обібрали. І в такий спосіб ви пробуєте ще внести відповідальність цієї особи, якщо вона буде перешкоджати провадженню діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. От я хочу подивитися на вас, коли, не дай Боже, ваш рідний, близький прийде і вам скаже, що він програв, як ви себе поведете. Попробуйте хоч рота відкрити, до вас прийдуть мордовороти з охоронних структур, які вам розкажуть, що треба робити в цій ситуації. І ви все це умисно узаконюєте. Ви думаєте, ви будете надприбутки від цього отримувати? Ні. Ви будете плакати гіркими сльозами, не розуміючи, в що ви втягуєте країну замість того, щоб проконтролювати це, замість того, щоб питати тут силовиків. Отут повинні Ставлю на голосування поправку номер 1452 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

інформацію стосовно того, яким чином алгоритми закладаються, як можна обійти систему. Моя правка абсолютно чітка. Всіх, хто є в трудових відносинах, всі, хто є регуляторами такого процесу, ви ж пишете: особи, які мають інформацію про результат аграрної гри. Тобто мало того, що у нас будуть обрані, які будуть мати доступ і вигравати неодноразово, як це вже було в нашій недалекій історії. Вони узаконять свої статки, вони почнуть вигравати лотерею за лотереєю, або казино за казином виграші, тому що вони мають доступ до алгоритму, і ви це не прибираєте. Чому не прибираєте? Питання, я думаю, риторичне. Тому що вас ці схеми влаштовують. "Батьківщина" – проти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку номер 1452 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1454. Сергію Владиславовичу, будь ласка. Це та сама правка, яка стосується переліку цих осіб. Я прошу ні в якому разі не залишати ту норму, яка зараз є. Подивіться, у нас же логіка від "Батьківщини", коли ми хотіли взагалі заборонити, а врегулювати виключно державні лотереї, це логіка абсолютно чітко дозволяє все це контролювати. Ви ж виводите це з-під контролю. У мене прохання підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1454 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1533 народного депутата Соболєва. Будь ласка, Сергію Владиславовичу. А, да, стоп, там врахована. Вибачте. 1533, правильно. Добре хоч врахували, що, виявляється, власник казино не буде надавати відомості про підозрілих осіб. Щоб він ще не почав шантажувати цих підозрілих осіб, а не антикорупційні органи. Ця правка регулює правила проведення азартних ігор, які є в так званій іномовній редакції. Моя пропозиція є, щоб це чітко було врегульовано, і ніяке не знання мов потім не дозволило розповідати про те, що це так сталося, тому що згідно з цією процедурою людину фактично надурили. Тому "Батьківщина" виступає категорично проти цього запису і врегулювати саме моєю правкою пропонує. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1533 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка 1605, народний депутат Соболєв Сергій Владиславович. 14:57:03 СОБОЛЄВ С.В. Дуже цікава правка. Ця правка фактично лобіює явно якусь одну чи дві структури, які будуть на цьому наживатися. Хтось вже приготував гроші для того, щоб закупити для гральних закладів нове обладнання. Ця правка пропонує: все, що було до 2019 року, не можна, що з 2019 року, можна. Крім того, вимагають одного тільки – купюроприймачі. А я от пропоную, давайте щоб всі ці ставки робилися через картки, і тоді все буде ясно. Прийшов міністр уряду Зеленського пограти в казино. А звідки у тебе такі статки при такій зарплаті, коли ти кричиш, що тобі нізащо навіть дитину прогодувати? Прийшов глава адміністрації з цим. А звідки у тебе такі статки? І одразу картка ідентифікує цю особу. А ви ж купюрами пропонуєте розраховуватись, біткоїнами, ще чимось, що ідентифікувати взагалі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1605 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-78 Рішення не прийнято. І остання поправка народного депутата Соболєва, 1643. Будь ласка, Сергій Владиславович. 14:58:36 СОБОЛЄВ С.В. Цією правкою ми пробуємо врегулювати, ясно, що неможливо все вже врегулювати, бо "Батьківщина" категорично проти ухвалення цього закону. І замість того, щоб посилити відповідальність незаконних казино, незаконних гральних закладів, замість того, щоб тут запросити міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора, Голову ДБР і спитати, що вам не вистачає. Ну це ж не голка в стозі сіна, яку можна сховати, це ж ваші працівники кришують це. Чому вони далі працюють на своїх посадах рядовими, дебеерівцями, прокурорами, емвеесниками? Ви цього не хочете. Ви хочете іншого, ви хочете ці потоки спрямувати авторам, які попроводили такі бішені норми в цей закон. Тому "Батьківщина" не буде голосувати за цей закон. Автори законодавчих інших ініціатив з нашої фракції ще буде можливість виступити. Дякую, Сергію Владиславовичу. Я ставлю на голосування поправку 1643 народного депутата Соболєва, вона від його авторства остання на сьогодні. Комітет пропонує її відхилити. Тому прошу визначатися та голосувати.

За-86 Рішення не прийнято. Шановні колеги, 15 година, я оголошую ранкове засідання Верховної Ради України закритим. Дякую. Дякую.